lítur svo á að samkomulag sé um að þingfundur geti staðið lengur í dag en þingsköp gera ráð fyrir eða þar til umræðu um fjármálaáætlun er lokið samkvæmt samkomulagi þar um. Skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum.

Áhyggjulausa barnið getur haldið áfram að búa heima og stundað framhaldsnám án

þarf að treysta á námslán í gegnum allt háskólanámið og má búast við alvarlegum fjárhagslegum afleiðingum ef það fellur á prófum og hefur ekki efni á að leita stuðnings hjá sálfræðingi ef andleg líðan versnar, þarf að vinna samhliða námi á veturna og hefur því minni tíma til einbeita sér að náminu. Telur ráðherra það sanngjarnt að tækifærum barna á Íslandi sé svo misskipt eftir því hversu vel stæðir fjárhagslega foreldrar þeirra eru?

Í lok árs 2018 gerðum við breytingar þannig að það er heimilt að lengja þetta tímabil upp í 20 ár. Það er breyting sem gerð hefur verið í tíð þessarar ríkisstjórnar. Hins vegar hafa komið upp mál og við höfum til skoðunar hvort ástæða sé til að bregðast við því. Ástæðan fyrir því 20 árin eru þarna undir er vegna þess að þegar viðkomandi hefur síðan háskólanám

að öll börn fái sömu tækifæri í íslensku samfélagi og kerfið okkar á að halda utan um þau og hvetja til þess með öllum mögulegum hætti.

Margoft höfum við fylgst með ríkisstjórninni tilkynna aukið fjármagn í opinberar framkvæmdir til innviðauppbyggingar. Slíkar yfirlýsingar hafa stjórnvöld verið að gefa landsmönnum allt frá því að ríkisstjórnin tók við völdum fyrir þremur og hálfu ári. Í stjórnarsáttmála Framsóknarflokks, Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokks frá 2017 er talað um að hraða uppbyggingu í vegamálum og farið mörgum orðum um þau brýnu verkefni sem blasa við í innviðauppbyggingu um allt land. Á þessum hveitibrauðsdögum ríkisstjórnarinnar átti að taka til hendinni og vinna upp þá miklu fjárfestingarþörf sem við blasti, m.a. í vegakerfinu. Á þessum fyrstu dögum stjórnarinnar kynntu stjórnvöld þau stóru verkefni sem ráðast þyrfti þar á meðal tvöföldun stofnleiða út frá höfuðborgarsvæðinu, Reykjanesbraut, Suðurlandsveg og Vesturlandsveg um Kjalarnes. Nokkrum sinnum síðan hafa stjórnvöld tilkynnt um aukið fé til vegamála, nokkrum sinnum. Ríkisstjórnin hefur einnig kynnt sérstakar flýtiframkvæmdir. Ríkisstjórnin kynnti sérstakar auknar opinberar framkvæmdir í byrjun árs 2019 þegar ljóst var að fjárfestingar atvinnulífsins voru að dragast saman. Skemmst er að minnast þess átaks sem boðað var í upphafi Covid-faraldursins þar sem veita átti aukið fé til framkvæmda á vegum hins opinbera til að blása lífi í atvinnulíf landsmanna vegna aukins atvinnuleysis. Áttu það að vera sérstakar hagstjórnaraðgerðir ríkisstjórnarinnar. Þegar þessar yfirlýsingar eru hafðar í huga kemur verulega á óvart nýlegt mat Hagstofu Íslands þar sem segir að opinberar framkvæmdir hafi dregist saman

Eru nákvæmlega sömu leiðir notaðar við að greina fjárfestingu? Það er engin spurning að framkvæmdir í samgöngukerfinu hafa aldrei verið meiri. Það veit hv. þingmaður. Hann sér það, hann keyrir fram á þær, hann sér vegavinnutækin í gangi. Hann veit að í hafnarmálum hefur aldrei verið gert eins mikið. Hann sér það, hann hefur heimsótt staðina og hann þekkir það. Tölurnar tala auðvitað sínu máli. Við höfum líka verið í umtalsverðum fjárfestingum í nýsköpun. Er það skilgreint sem fjárfesting af Hagstofunni? Þetta eru hlutir sem þurfa frekari greiningar við þannig að þessi kerfi okkar veiti okkur sömu upplýsingarnar. En það er engin spurning, hv. þingmaður, að við höfum svo sannarlega staðið við þau markmið að setja verulegan kraft í innviðauppbyggingu. Þess sér stað

Verða þá þessar framkvæmdir verkefni næstu ríkisstjórnar? Ég er að hugsa um að leggja það til að ég bjóði hv. þingmanni með mér á rúntinn og sýni honum framkvæmdirnar, ef hann trúir þessu ekki. Ég var ekki að skjóta sendiboðann, ég var ekki að segja að Hagstofan væri að gera eitthvað rangt. Ég var bara að segja að mismunandi kerfi segðu okkur mismunandi hluti. Það er staðreynd að við höfum aldrei séð aðrar eins framkvæmdir í samgöngumálum, það á líka við á höfuðborgarsvæðinu.

Herra forseti. Loftslagsmálin eru eitt mikilvægasta mál stjórnmálanna nú og næstu áratugi. Til þess að þjóðum heims takist að koma í veg fyrir hamfarahlýnun með hrikalegum afleiðingum þurfa allir að leggjast á árarnar. Það þarf skýr markmið og auknar fjárveitingar, kraft í grænar fjárfestingar. Ísland má ekki láta sitt eftir liggja og ríkisstjórnin má ekki leggja árar í bát. Í stað þess að sýna raunverulegan metnað í loftslagsmálunum í fjármálaáætlun til næstu fimm ára grípur ríkisstjórnin til talnaleikfimi og reiknikúnsta til að hífa upp framlögin. Það er óneitanlega dálítið sorglegt að í stað sýnilegra aðgerða gegn loftslagsvánni skulum við sjá framlög til loftslagsmála lækka, herra forseti, lækka á tímabili fjármálaáætlunarinnar. Samdrátturinn í framlögum til loftslagsmála skýrist m.a. af minni skattalegum ívilnunum sem eiga að dragast saman ár frá ári til 2026, á tímum þar sem við þurfum stórauknar grænar fjárfestingar og ríkisvaldið þarf að draga vagninn. Það þarf að hraða borgarlínunni og öðrum grænum samgöngubótum, setja aukinn kraft í orkuskiptin og hringrásarhagkerfið, raunverulegar upphæðir í tæknilausnir og búa þannig um hnútana að við getum staðið stolt fyrir okkar málum á alþjóðavettvangi, ekki út af fornri frægð og lagningu hitaveitunnar 1937 heldur með nýjum aðgerðum sem standast alþjóðlega samkeppni.

og hvort hann sé ekki tilbúinn að berjast með okkur hér á Alþingi sem viljum sjá framlög til loftslagsmála hækka, til að sýna skýran metnað í þeim.

Það hefur ekki síst sýnt sig með stórauknum fjárframlögum til málaflokksins. Ef við horfum á breytinguna frá 2017–2026, sem ég mun fara yfir í máli mínu á eftir við umræðu um fjármálaáætlun, er aukningin til umhverfismála

en þar er verið að horfa til þess að framlög sem talin eru inn sem ívilnanir lækka frá og með árinu 2024, einfaldlega vegna þess að það er ekki búið að taka ákvarðanir, ákvarðanirnar ná ekki lengra sem snúa að ívilnunum fyrir umhverfisvænni bifreiðar. Að sjálfsögðu mun sú ríkisstjórn sem tekur við eftir næstu kosningar þurfa að taka afstöðu til þess hvort það sé nauðsynlegt að fara áfram í þær ívilnanir.

tala um 800% hækkun frá 2017 og fram til þess tíma sem fjármálaáætlunin núna nær. Það er auðvitað glæsilegur árangur sem ég held að við eigum öll að horfa til með stolti.

m.a. eru tekin saman framlög næstu tíu ára í fjármálaáætlun fyrir næstu fimm árin til að þetta líti betur út. En það er margt gott í upptalningu hæstv. ráðherra og ég efast ekki eitt augnablik um að hann vilji gera betur.

Það er ekki rétt að stuðningur við orkuskipti fari lækkandi. Þegar við horfum til næstu

til þess að geta ýtt undir orkuskipti í þungaflutningum, sem er næsta stóra verkefnið hjá okkur, og áframhaldandi orkuskipti, ekki síst þegar kemur að bílaleigum, sem getur haft margfeldisáhrif út í samfélagið. Það sem hér er verið að kynna er fyrst fyrst og fremst gríðarlega ánægjuleg aukning til loftslagsmálanna. Við hljótum að geta verið sammála um að það er til framdráttar íslensku samfélagi. Ég treysti því

og er ljóst að það er að mörgu að hyggja í slíku ástandi. Þetta er sem betur fer mjög lítið gos og hefur ekki valdið miklu raski en þó er það þannig að Suðurstrandarvegur er lokaður og Grindavíkurvegur er orðinn að hálfgerðu bílaplani. Það er auðvitað þannig að þegar svona kemur upp á þá raskast samgöngur á svæðinu, það er alveg ljóst. Mig langar til að spyrja hæstv. ráðherra út í áætlanagerð, bæði fyrir gosið sem snýr að þessu svæði en líka hvað hefur gerst í

ár. Það er kannski ekki endilega sanngjarnt að ætlast til þess að komin séu fullkomlega heildstæð plön um allar mögulegar niðurstöður á þessum tímapunkti

stjórnkerfisins, hvort sem er stofnana þeirra eins og Vegagerðarinnar í þessu tilviki eða ráðuneyta eða annarra, snúist að einhvers konar viðbragði, að tryggja öryggi eins og hægt er, fylgjast með vegum og áhrifum jarðskjálftanna og síðan mögulegs eldgoss sem ég tek undir með hv. þingmanni að er á eins heppilegum stað og frekast er unnt út frá hættu á að skemma mannvirki eða ógna fólki.

að fara að byggja upp einhvern ferðamannastað með tilheyrandi breyttri forgangsröðun og taka fjármuni frá öðrum mikilvægari hlutum í þetta verkefni. Ef það reynist hins þarna sé um svokallað dyngjugos að ræða, og það verði viðvarandi eldsumbrot eða hraunrennsli upp úr þessum litlu gígum á þessum takti,

gerð verði einhvers konar langtímaáætlun sem snýr að því að byggja upp lögregluna á svæðinu þannig að hún geti sinnt þessu hlutverki, frekar en að reiða sig alltaf á óeigingjarnt sjálfboðaliðastarf björgunarsveitanna.

að í óveðrinu 2019 kom eitt og annað upp sem var ekki nægilega gott í kerfinu okkar, þar á meðal tól og tæki til handa Vegagerðinni í samstarfi við lögreglu og aðra, m.a. til að geta lokað vegum og slíkt.

er sammála því að björgunarsveitirnar í landinu eru frábærar og fólk tilbúið að leggja mikið á sig. En ég skal líka viðurkenna að mér fannst það tilætlunarsemi fólki að vaða út í óvissuna í kringum þetta gos og búast við því að fólk sem var búið að vera þrjár vikur á vakt í Grindavík

veiruna og viðbrögð stjórnvalda við þeim tíðindum voru kannski ekki alveg það sem við við vorum nú flest að vonast eftir, þ.e. að veiran kæmi upp. Aðgerðirnar sem gripið er til, sóttvarnaaðgerðirnar, eru skiljanlegar og En það eru hin efnahagslegu áhrif sem maður er að velta fyrir sér, og það kom ekki skýrt fram í gær að boðað væri væri til sérstakra aðgerða á efnahagshliðinni vegna þessa. Það blasir við að við erum að sigla

Það liggur líka fyrir að við vorum að vonast eftir því að ferðamannaiðnaðurinn tæki mjög við sér í sumar og efnahagsspár ganga mjög út á það. Í forsendum nýrrar hagspár Hagstofunnar er talað um 700.000 ferðamenn á þessu ári.

í efnahagslegu samhengi, að betra sé að gera það, þrátt fyrir erfiðleika sem fylgja lokunum og fjöldatakmörkunum, en að sitja uppi með umfangsmeiri aðgerðir síðar sem þurfa að vara lengur. Varðandi sérstakrar ráðstafanir til að bregðast við nýjustu sóttvarnaaðgerðum er mikilvægt að muna að við erum með lokunarstyrki í gildi út maí og við munum framlengja

samkvæmt gildandi regluverki. Önnur úrræði eru enn virk, eins og laun í sóttkví, frestanir á skattgreiðslum eru enn í gildi og við boðum það nú að þeir gjalddagar sem koma í sumar verði teknir til endurskoðunar og fólk muni eiga kost á því að dreifa þeim í allt að tvö ár til viðbótar. Og svo mætti áfram telja. Það er því ekkert sérstakt að gerast akkúrat núna vegna nýjustu ráðstafana sem kallar á viðbótaraðgerðir.

búa okkur undir hina verstu sviðsmynd. Ég hef áhyggjur af því að við séum ekki undirbúin. Nú blasir það við að ástandið í þeim löndum sem við treystum á er mjög ótryggt. Bretar eru að hugleiða ferðabann á sína landsmenn. landsmenn. Faraldurinn er á fullri ferð í Evrópu. Ég held að það liggi fyrir, sérstaklega vegna þess að hið breska afbrigði er að breiðast mjög út sem er miklu meira smitandi, að vonir manna um hjarðónæmi í sumar sumar séu algerlega óraunhæfar. Þess vegna vil ég spyrja aftur: Er ríkisstjórnin búin að búa sig undir eða er hún að búa sig undir

Virðulegi forseti. Ég get ekki svarað þessu öðruvísi en þannig að við miðum okkar áætlanir við bestu upplýsingar á hverjum tíma og höfum sýnt það fram til þessa að við erum sveigjanleg. Að fást við svona heimsfaraldur er eins og að klífa fjall. Þetta er mjög hátt fjall. Við vissum varla hversu hátt það var þegar við lögðum af stað og í slíkum leiðangri þarf maður stundum að taka hlé og fara í búðir og nú erum við loksins farin að sjá tindinn. Það Það eru að verða algjör straumhvörf með dreifingu bóluefna. Í Bretlandi, fyrst það var nefnt, hefur tekist að bólusetja hátt í eina milljón manns á einum sólarhring.

Við erum þess vegna núna að fara inn í ársfjórðung sem er eins og lokaatlagan að toppi fjallsins og það á að fylla okkur bjartsýni. Við eigum ekki að tala eins og að við séum að fara aftur á bak.

Ég vil eins og þá draga sérstaklega fram þá þungu áherslu sem ríkisstjórnin hefur lagt á aukinn stuðning við nýsköpun, rannsóknir og þróun. Það hefur verið hálfótrúlegt að heyra því haldið fram undanfarið að endurskipulagning á stofnanaumhverfi nýsköpunar skyggi á þessa áherslu, því hún gerir það svo sannarlega ekki. Staðreyndin er sú að framlög til nýsköpunar, rannsókna og þekkingargreina hafa vaxið hlutfallslega mest að umfangi af öllum málaflokkum á starfstíma þessarar ríkisstjórnar eða um ríflega 70%. Blásið hefur verið til sérstakrar sóknar í nýsköpun vegna heimsfaraldursins, enda er nýsköpun eitt stærsta og veigamesta svarið andspænis því mikla efnahagsáfalli sem við stöndum frammi fyrir. Að styðja við hugvit, sköpun og framtakssemi frumkvöðla af meiri krafti en áður áður er eitt af því mikilvægasta sem mun leggja grunn að viðspyrnu efnahagslífsins og framtíðarvelferð þjóðarinnar. Það er okkar sýn og það er okkar stefna og hún birtist með mjög afgerandi hætti í aðgerðum ríkisstjórnarinnar og þessari fjármálaáætlun. Til að nefna dæmi má benda á að framlög í Tækniþróunarsjóð hækka á þessu ári um 1,3 milljarða frá fyrra ári. Sjóðurinn hefur aldrei í sögunni haft jafn mikið fé til ráðstöfunar og sú hækkun heldur sér á næsta ári samkvæmt þessari fjármálaáætlun. Lóa, nýr 100 milljóna króna fjárfestingarsjóður fyrir landsbyggðina er tekinn til starfa, en á þriðja hundrað umsókna bárust á dögunum í þennan nýja sjóð sem sýnir hve brýnni þörf er verið að svara með einmitt honum. Hann fær aftur 100 milljónir á næsta ári samkvæmt fjármálaáætlun. Þá renna á næstu árum 8,3 milljarðar til Kríu, sprota- og nýsköpunarsjóðs, en Kría styrkir og eflir nýsköpunarumhverfið í þágu fjárfestinga í íslenskum vísisjóðum sem síðan fjárfesta í vexti frumkvöðlafyrirtækja. Þessar afgerandi aðgerðir skipta sköpum við núverandi aðstæður en ég vil, þrátt fyrir þessi dæmi, líka ítreka það sem ég hef sagt áður, að almennt séð er það alls ekki höfuðmarkmið mitt að auka ríkisútgjöld sem allra mest og til sem lengstrar framtíðar. Herra forseti. Fyrirtæki í ferðaþjónustu standa sem kunnugt er frammi fyrir bráðavanda sem ríkisstjórnin hefur komið til móts við með bæði almennum og sértækum aðgerðum. Útgjöld vegna þeirra birtast að mestu annars staðar í þessari fjármálaáætlun en undir sjálfu en ferðaþjónustan hefur að sjálfsögðu notið drjúgs hluta af almennum stuðningsaðgerðum sem ríkisstjórnin hefur lagt til og Alþingi hefur haft til meðferðar og samþykkt. Fyrir Covid höfðum við markað framtíðarsýn og leiðarljós ferðaþjónustunnar þar sem sjálfbærni og arðsemi gegna lykilhlutverki fremur en fjöldi ferðamanna, ásamt því að þróa Jafnvægisás ferðamála sem stýritæki fyrir greinina. Þessi verkfæri munu gagnast vel við uppbyggingu greinarinnar og stefnuramminn stendur á styrkum stoðum þrátt fyrir það áfall sem Covid-faraldurinn er og hefur verið fyrir greinina og jafnvel má segja að sá rammi eigi bara enn betur við en áður. Við höfum áfram fulla trú á að ferðaþjónustan muni taka kröftuglega við sér um leið og aðstæður leyfa og til að styðja við þá sókn höfum við sem kunnugt er sett verulega fjármuni til hliðar í alþjóðlegt markaðsverkefni sem er vissulega hafið en á enn þá mikið inni, meiri hlutann inni. Viðbótarfjármagn til ferðamála sem kynnt var í síðustu fjármálaáætlun er þegar byrjað að skila sér í auknum framlögum til Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða

en ég vil vekja sérstaka athygli á þeirri breytingu frá síðustu fjármálaáætlun að framlög til orkuskipta eru hækkuð um tæpa 2 milljarða kr. á tímabilinu sem um ræðir, þar af um u.þ.b. hálfan milljarð á ári næstu þrjú ár. Þetta styður verulega við markmið okkar um að Ísland verði áfram leiðandi í orkuskiptum og styður við metnaðarfull markmið okkar um að verða óháð jarðefnaeldsneyti sem er stórt tækifæri fyrir okkur, bæði efnahagslega og umhverfislega.

til þess að skapa gjaldeyristekjur og ný og verðmæt störf og að við séum einfaldlega að bjóða upp á áhugaverðan valkost til uppbyggingar á slíkum verkefnum og við höfum svo sannarlega margt fram að færa sjálf.

Í fjármálaáætlun er að finna mikilvægan kafla sem stendur eins og handan tíma og rúms. Þessi kafli ber yfirskriftina Starfsemi hins opinbera hafi árangur að leiðarljósi.

Árangur hins opinbera verði ekki mældur og metinn í auknum útgjöldum til einstakra málaflokka heldur skipti máli að almenningur fái þá þjónustu er væntingar standa til. Slík nálgun er oft kennd við árangursmiðaða fjárlagagerð og byggir í grunninn á að þegar ákvarðanir eru teknar um fjárveitingar til einstakra málefnasviða liggi fyrir upplýsingar um hvaða árangri stjórnvöld hyggist ná og hvaða árangri fyrri fjárveitingar hafa skilað.“

enda þótt ekki sé hægt að leggja eina mælistiku á hvort árangri sé skilað geti vandaðir og skýrir árangursmælikvarðar engu að síður gefið góða vísbendingu um hversu skilvirk starfsemin er og hversu vönduð þjónusta er veitt. Nú spyr ég hæstv. ráðherra nýsköpunarmála hvaða kvarða hún telji órækasta við mat á auknum fjárveitingum að undanförnu til nýsköpunar og sömuleiðis spyr ég hana hvaða kvarða hún leggi til grundvallar við mat á árangri af þeirri ákvörðun að leggja niður Nýsköpunarmiðstöð Íslands. En sú ákvörðun hefur mælst afar misjafnlega fyrir, eins og sést af fjölmörgum umsögnum um frumvarp hennar um þetta efni og hefur sömuleiðis komið fram í máli margra gesta á fundum hv. atvinnuveganefndar.

mikið úr því að stefnumörkun stjórnvalda þurfi að vera skýr og skipti máli og ákvarðanir sem teknar eru á þeim grundvelli þá er það auðvitað líka svo að sá kraftur sem er í umhverfinu og þeir kraftmiklu einstaklingar sem stökkva af stað með nýsköpunarfyrirtæki, ný fyrirtæki, taka stór skref, sækja fjármagn o.s.frv.

fjárfestingarsjóði sem á að styðja við stofnun vísisjóða, sem síðan fjárfesta í einstaka fyrirtækjum. Við finnum það með áformum um að leggja niður NMÍ í þeirri mynd sem sú stofnun er, það er ákall um að svæðin sjálf hafi skýra sýn á það fyrir hvað þau vilja standa, hvar þau vilja sækja fram. Það hefur einfaldlega skilað ótrúlega miklum árangri. Þau hafa hlaupið af stað. Það hafa orðið til ótrúlegar hugmyndir sem nú birtast í

þar sem þau eiga betur heima. Að koma á fót tæknisetri er skref sem við höfum rætt mjög lengi og ég trúi að muni skila miklum árangri. Við erum með þessu heilt yfir að stórauka stuðning við nýsköpun (Forseti hringir.) og við finnum og sjáum á svo marga mælikvarða þennan ótrúlega mikla aukna kraft í nýsköpunarumhverfi á Íslandi.

Sagt hefur verið að markmið ferðaþjónustunnar ætti að vera að hámarka arðinn af hverjum ferðamanni samhliða því sem hann skilji eftir sig sem fæst spor í auðlindinni, eins og komist er að orði. Hér erum við ekki að tala um hóflausan massatúrisma, ef svo má segja, með tilheyrandi áraun á þolmörk ferðamannastaða. Hvaða leiðir sér hæstv. ráðherra til að ná þessu markmiði, ef undir það er tekið af hennar hálfu sem áður var lýst? Hvert telur hún hlutverk ríkisvaldsins í þessu efni, í atvinnugrein sem er sjálfsprottin og drifin áfram af hvötum einkaframtaks í markaðshagkerfi? Telur ráðherra t.d.

sem gætu verið ákveðnar í samráði við Leiðsögumannafélag Íslands, væru til þess fallnar að ná árangri í þessu efni? Önnur slík aðgerð væri að þeir einir

er leið til þess að auka gæði. En til að upplýsa hv. þingmann þá hef ég ekki skipt um skoðun varðandi fyrirframákveðnar kröfur um hverjir nákvæmlega megi vera leiðsögumenn. En mér finnst allt annað að gera

Ég hjó eftir því í umræðu í gær, í atkvæðagreiðslu um frumvarp hæstv. ráðherra um opinberan stuðning við nýsköpun, að hún fullyrti að verið væri að gefa verulega í í framlögum til nýsköpunar. En, herra forseti, staðreyndin er sú að þó að tímabundið hafi sannarlega verið bætt í á þessu ári og því næsta er strax dregið saman um samtals 10 milljarða í framlögum til nýsköpunar frá 2022–2026. Þessi tímabundna aukning, eins frábær og hún er, er því miður ekki komin til að vera. Annað sem mig langar að nefna í því samhengi, herra forseti, er sú staðreynd að á sama tíma og ríkisstjórnin hefur verið að auka fjármagn í samkeppnissjóði fyrst og fremst hefur Ísland hrapað niður á lista Global Innovation Index á árunum 2015–2020, á sama tíma og stöðugur hagvöxtur hefur verið Þá hefur dregið verulega saman í stuðningi við nýsköpun, rannsóknir og þróun hjá háskólum og opinberum stofnunum sem er mikið áhyggjuefni, enda hefur verið sýnt fram á með rannsóknum að með því að auka eigin framlög til háskóla og opinberra stofnana hvetur ríkið til frekari umsvifa í einkageiranum. Þá er um þessar mundir mikil áhersla lögð á að nýta nýsköpun sem leið út úr þeirri kreppu sem við stöndum frammi fyrir og því ljóst að við þurfum að gera mun betur og styrkja enn frekari aðgerðir til stuðnings vistkerfi nýsköpunar og efla þær stofnanir hins opinbera

Herra forseti. Stóra breytingin er vissulega 35% hlutfallið sem við hækkuðum úr 25% og er tímabundið.

að liðurinn hefur hækkað mjög í útgreiðslu en það þýðir líka að mikil gróska er í rannsókna- og þróunarstarfi á Íslandi. Við erum að vinna að því og ég hef lagt áherslu á það að þessi framkvæmd sé tekin út þannig að við séum alveg viss um að það séu eingöngu raunveruleg rannsóknar- og þróunarverkefni sem fá endurgreitt. Það þarf að vera alveg skýrt vegna þess að þetta er mikil ívilnun og með skýr markmið og við þurfum að vera alveg viss um að sú framkvæmd sé í samræmi við þau markmið. Niðurstaða

þannig að svæðin sjálf geti svolítið fundið út úr því hvar þau vilja sækja fram og hvað virkar á hverju svæði fyrir sig. Ég get ekki sagt að ég hafi meiri háttar áhyggjur af stöðu nýsköpunarmála hér á landi eða útgjaldaþróun eða stuðningi hins opinbera til nýsköpunarumhverfisins þrátt fyrir að þær breytingar

við rætt það áður í þingsal. Nú þegar fjármálaáætlunin liggur fyrir vil ég spyrja ráðherra hver staðan sé á innleiðingu klasastefnunnar. Mun ráðherra gera ráð fyrir fjármagni til innleiðingar á stefnunni, sem er góð og gæti markað ákveðna leið út úr þeirri stöðu sem nú er uppi? uppi? Til að svo megi verða þarf ríkið auðvitað að stíga ákveðin skref í átt að innleiðingu verkefna þótt vissulega verði hitinn og þunginn á herðum þeirra aðila sem velja að starfa saman í klösum. Ég tel mikilvægt að ráðherra svari þessu skýrt.

er staðan samt sem áður þannig að víða annars staðar er verið að takmarka mjög ferðafrelsi fólks, samanber aðgerðir í Bretlandi þar sem er boðað að íbúar verði hreinlega sektaðir fyrir ferðalög erlendis nema brýna ástæðu beri til. Því spyr ég, herra forseti: Telur ráðherra raunhæft að staðan eigi eftir að verða svo góð í sumar að hægt verði að taka á móti 720.000 ferðamönnum það sem eftir er ársins og næstum tvöfalt fleirum á því næsta? Ef ekki eru þá ekki forsendur þessarar áætlunar brostnar?

Herra forseti. Varðandi klasastefnuna þá er hún glæný. Við höfum ekki tekið frá sérstaka fjármuni

að bæði innleiðingu og aðgerðum til að sækja fram og ná tilætluðum árangri í klasastefnunni. Varðandi ferðaþjónustuna og 720.000 ferðamenn þá

Ef ég hefði verið spurð fyrir nokkrum dögum hefði ég sagt: Ja, það gengur svo vel að bólusetja svo víða í kringum okkur að það er vel raunhæft. Við erum búin að taka frá markaðspeninga, herferðin er tilbúin og bólusetningin gengur vel annars staðar. Ef hún er farin að ganga vel hér um mitt ár ætti það að spila vel saman. Svo bara breytast hlutirnir.

áætlun. En ekki batnar það þegar markleysið er síðan sett í samhengi við þær ákvarðanir sem hafa verið teknar í nýsköpunarmálum á yfirstandandi kjörtímabili og reynt að horfa út frá því til framtíðar.

og á sama tíma að eyðileggja eitt af því fáa sem okkur gengur vel með án þess að bæta hitt nokkuð?

Tæknisetur mun breyta umhverfinu hér. Efling nýsköpunar úti á landi mun breyta nýsköpunarumhverfi fyrir landið allt. Tækniþróunarsjóður með aukna fjármuni skilar nýjum hugmyndum í miklu magni sem skila okkur meiri verðmætum og nýjum fyrirtækjum. Innviðasjóður er til að styrkja að styrkja sérstaklega tækjabúnað til að innviðirnir séu öflugri hér á Íslandi. Auknir fjármunir í Rannís eru sömuleiðis innviðir ef við erum að ræða það.

til. Kría er alvöruinnviður til að stuðla að þroskaðra og öflugra fjármögnunarumhverfi sem er nákvæmlega það sem fyrirtækin þurfa og fólkið og teymin sem einhver þarf að veðja á og leggja fjármagn í. Við erum að setja marga milljarða í það á næstu árum, til að gera

að við höfum hrapað niður um helming á þessum alþjóðlega nýsköpunarmælikvarða. Þessir nýju innviðir sem er búið að boða hafa ekki sýnt sig og sannað. Það getur vel verið að þeir muni virka. Ég trúi því þegar ég sé það.

því. Það er auðvitað frábært að fleiri séu komnir í nýsköpunarstörf, ég gagnrýni það ekki. En ég sé heldur ekki hvernig það er á nokkurn hátt eitthvað sem ríkisstjórnin hefur átt þátt í.

brúnni í ráðuneyti nýsköpunar en ég trúi á það sem við erum að gera. Við leyfum okkur að horfa til lengri tíma af því að við ætlum að byggja upp nýsköpunarumhverfi á Íslandi til lengri tíma sem alvörustoð í íslensku hagkerfi, sem alvöruleið til að tryggja að fólk vilji búa hérna, að okkar eftirsóttasta fólk sjái hag sinn í því að spreyta sig á Íslandi og stofna fyrirtæki hér og við séum samkeppnishæf við löndin í kringum okkur og séum með umhverfi sem hjálpar okkur að leysa allar þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir og búa okkur undir mikla óvissu sem framtíðin vissulega er.

Við ræðum hér þingsályktunartillögu um fjármálaáætlun fyrir árin 2022–2026. Við erum að ganga í gegnum eina dýpstu efnahagskreppu síðustu 100 ára en í fjármálaáætlun, sem nú um ræðir, er mörkuð skýr stefna fram á veginn. Vonandi erum við að ná tökum á þessum heimsfaraldri með bólusetningum sem við sjáum fram á að ljúki um mitt sumar. Ríkisfjármálum hefur verið beitt markvisst til að bregðast við efnahagslegum afleiðingum faraldursins með fjölmörgum og fjölþættum aðgerðum; hlutabótaleiðin, tekjufallsstyrkir, lokunarstyrkir, tekjutengdar atvinnuleysisbætur og fleira. Þessar aðgerðir hafa sannað gildi sitt undanfarið ár og dempað höggið. Fjárfestingarverkefni hafa verið nýtt í að byggja upp innviði landsins með áhrifaríkum hætti. Í dag eru nýframkvæmdir í vegamálum í hámarki til að verja og skapa störf. Það var líka sérstaklega farið í fjárfestingu í dreifi- og flutningsleiðum raforku og þá sérstaklega tengdum fárviðrinu í desember 2019.

Virðulegi forseti. Í þessu sambandi væri gott að heyra frá hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra hvort hún telji að farið verði í auknar fjárfestingar á næstu misserum til áframhaldandi uppbyggingar dreifikerfis raforku.

gert það sem við getum til að styðja við það þannig að það eru vissulega stórar fjárfestingar í kerfisáætlun og jarðstrengjavæðingin og þrífösunin skiptir máli fyrir Vestfirði eins og aðra. En þar er líka meira verk fyrir höndum en víða annars staðar um landið.

Í fjármálaáætlun er talað um að geta atvinnulífs til að nýta viðspyrnuna þegar heimurinn opnast og svigrúm skapast á ný til vaxtar hafi ekki orðið til í tómarúmi. Síðasta fjármálaáætlun sem Alþingi samþykkti í desember síðastliðinn endurspeglaði þörf fyrir að veita kröftugri stuðning við hagkerfið en dæmi eru um áður. Betri afkoma næstu misseri vonandi úr aðhaldsaðgerðum en ný þjóðhagsspá gefur tilefni til nokkurrar bjartsýni. Spáin sýnir að hraður bati hagkerfisins skilar sér í bættri afkomu ríkissjóðs frá því sem talið var fyrr á árinu.

er í raun á þessum svæðum. Ótrygg raforka gerir landsvæðin ekki eins samkeppnishæf hvað varðar uppbyggingu í atvinnu og búsetu. Orkustefna Íslands til ársins 2050 leggur áherslu á sjálfbæra orkuframtíð. Því skal stefnt á öruggt framboð og trausta innviði. Sú framtíð sem við sjáum í orkustefnunni er nær en okkur grunar.

Frá upphafi faraldursins hefur það því verið skýrt markmið stjórnvalda að ýta undir fjárfestingu til að milda hagsveifluna, bæði með því að sporna gegn samdrætti í fjárfestingu einkaaðila og með því að auka við opinbera fjárfestingu.“

Hvenær og hvernig sér hæstv. ráðherra fyrir sér að því takmarki verði náð? Herra forseti. Ég get ekki nefnt dagsetningu á því en átakið sem ég nefndi áðan, bæði um þrífösun og jarðstrengjavæðingu, flýtir fyrir áformum Orkubús Vestfjarða sem lúta að hringtengingunni.

því fyrr sem það gerist, því betra. Ég get tekið undir með hv. þingmanni um bæði afhendingaröryggi og tækifæri landsvæðanna til að sækja fram og sækja nýjar fjárfestingar og byggja upp hvað varðar

fer ekki á milli mála að nýsköpun, tækni og vísindi skipta gríðarlega miklu máli fyrir okkar framtíð,

er að okkur skorti úthald og raunverulega langtímahugsun í þessum efnum.

Er ekki einmitt búið að sanna að innspýtingin skiptir máli og þess vegna eigum við að framlengja þau góðu verkefni sem ráðist hefur verið í, sem er t.d. hækkun á þaki og hlutfalli endurgreiðslu vegna rannsókna og þróunar? Það tekur varla langan tíma að finna út úr því hvort það er að skila árangri. Annað sem við í Viðreisn höfum lagt til er að veita lífeyrissjóðunum varanlega heimild til að fjárfesta í svokölluðum vísisjóðum, sem ég held að skipti líka gríðarlega miklu máli. Aðalatriðið er að menn hafi framtíðarsýn til langs tíma, það er það sem allir eru að kalla eftir.

á þinginu, að það hafi þessi áhrif. Fólk er að stíga stærri skref. Það er að flýta enn frekar rannsóknum og þróun. Það er að ráða til sín fleira fólk. Ég er alveg sannfærð um að þetta skilar árangri. Markmiðið er auðvitað að við séum samkeppnishæf við önnur svæði og við séum einfaldlega að staðsetja okkur í þessari virðiskeðju þar sem við teljum okkur geta verið raunverulega sterk. Það er klárlega í rannsóknum og þróun.

ráðherra fyrir svarið og fagna því að við séum sammála um þetta. Ég er reyndar ekki alveg sammála henni um að ekki sé rétt að setja þetta inn í fjármálaáætlun núna, ég skal a.m.k. aðstoða hana við það ef vandamálið er að hún hafi ekki stuðning til þess.

og fram á haust. Því vil ég spyrja hvort hæstv. ráðherra hafi íhugað tillögu Viðreisnar um að endurnýja svokallaða ferðagjöf, hækka hana talsvert og útvíkka gildissviðið til fleiri atriða og til stærri aldurshóps. Mér sýnist orðið einsýnt að grípa þurfi til örvunaraðgerða í sumar að þessu leyti og því fyrr sem tekin er ákvörðun um það því betra. Það vekur mönnum aftur vonir og menn geta reynt að fara að skipuleggja sumarið með hliðsjón af því.

ráð fyrir í ferðagjöfinni og ég hef sagt að ég sé alveg opin fyrir því að hún verði útvíkkuð

mjög mikið mál og ég tel það mjög vel koma til skoðunar sem hrein og klár Covid-aðgerð að endurtaka leikinn. Frumvarpið sem er að koma þýðir bara framlengingu á því sem þegar var búið að ákveða.

frekar þörf á að snúa stefnunni við, byggja aftur upp stofnanaþekkingu, efla byggingarannsóknir, koma á almennu byggingareftirliti, koma í veg fyrir að neytendur sitji uppi með ónýt hús og mikið fjártjón?

Við erum einmitt að efla rannsóknir á því sviði sem hv. þingmaður fór hér yfir. Við erum að fara af stað með prófanir sem eiga að vera faggiltar, voru ekki faggiltar en verða það með þessum breytingum. Við erum að efla bæði rannsóknir og prófanir í byggingariðnaði. Eftirlitið heyrir undir Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og þau eru að vinna ötullega að því að auka það eftirlit. Auðvitað þurfa þessir hlutir að vera í lagi. Þessar breytingar á stofnanakerfinu og stjórnkerfinu eru líka liður í því að við séum að

að salernum og jafnvel að þjónustumiðstöðvum. Það gleymist að hafa aðgengi þannig að þeir sem eru í hjólastólum eða aðrir sem eiga erfitt með að ganga komist að.

Við erum að skoða það í ráðuneytinu, þannig að ég upplýsi það hér, fyrst hv. þingmaður spyr, að nýta fjármuni sem eru til staðar í Framkvæmdasjóði ferðamannastaða vegna Covid-ráðstafana

það sé aðgengi fyrir alla að öllu sem hægt er að gera alls staðar heldur að allir geti notið náttúrunnar og að allir geti notið þess að verið er að setja opinbert fé

Hæstv. forseti. Með samþykkt síðustu þriggja fjármálaáætlana hefur Alþingi ákveðið verulega innspýtingu til verkefna á málefnasviði 17, þ.e. umhverfismálanna. Helstu áherslur lúta að aðgerðum í þágu loftslagsmála og kolefnishlutleysis landsins fyrir árið 2040, aðgerðum til verndar íslenskri náttúru fyrir komandi kynslóðir, vörnum gegn náttúruvá, eflingu hringrásarhagkerfisins og átaki í fráveitumálum. Framlag ríkissjóðs til málefnasviðsins er, samkvæmt fjárlögum 2021, um 21,4 milljarðar kr. og gert er ráð fyrir að það verði 22,8 milljarðar á árinu 2026 eða sem nemur um 6,7% aukningu miðað við verðlag ársins 2021. Ef aftur á móti er horft til breytinga frá árinu 2017 þá hefur framlag ríkissjóðs til málefnasviðsins aukist um 68,4% til ársins 2026. Fjármálaáætlunin gerir ráð fyrir 1 milljarðs kr. auknu framlagi árlega til loftslagsmála næstu tíu ára eða fram til ársins 2031. Um er að ræða aukin framlög til aðgerða á grundvelli aðgerðaáætlunar stjórnvalda í loftslagsmálum. Þessi auknu framlög skiptast milli fjögurra málefnasviða í samræmi við heimahöfn verkefna, þ.e. samgöngu- og fjarskiptamál, landbúnað, orkumál og síðan umhverfismál. Fjárheimildir til loftslagsmála hafa ríflega þrefaldast á milli áranna 2017 og 2021 á nafnvirði. Mesta aukningin er vegna beinna framlaga til loftslagsmála en þau hafa áttfaldast á tímabilinu, farið úr 227 millj. kr. árið 2017 í 1,9 milljarða kr. á árinu 2021. Bein framlög til loftslagsmála fara áfram vaxandi á næstu árum. Rétt er að benda á að árið 2022 er metár í framlögum til loftslagsmála en þá verða þau rúmir 13 milljarðar kr. Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum er meginverkfæri stjórnvalda í baráttunni gegn loftslagsvánni. Auknu fjármagni til loftslagsmála er ætlað að hraða orkuskiptum í samgöngum og haftengdri starfsemi, stuðla að nýsköpun og aukinni kolefnisbindingu með meira umfangi uppgræðslu, endurheimt vistkerfa, nýskógrækt og fleira. Náttúruvernd er annar stór málaflokkur á málefnasviði 17. Meginmarkmiðið þar er að tryggja vernd náttúrufarslegra verðmæta og sjálfbæra nýtingu lands til framtíðar, m.a. með uppbyggingu innviða og landvörslu, sem byggi á vísindalegri þekkingu, fræðslu, upplýsingamiðlun og samráði við hagsmunaaðila. Fjármunum verður varið til fjölbreyttra verkefna í þágu náttúruverndar og sjálfbærrar nýtingar, svo sem til áframhaldandi uppbyggingar innviða um land allt. Um 8 milljarðar eru í þessum verkefnum á næstu fimm árum

Mig langar líka að vekja athygli á því að á þessu kjörtímabili höfum við klárað fjármögnun og hafið framkvæmdir við þrjár gestastofur í þjóðgörðunum okkar á Hellissandi, Kirkjubæjarklaustri og í Mývatnssveit. Fjárheimildir til ofanflóðavarna voru auknar með afgreiðslu síðustu fjármálaáætlunar en á tímabilinu 2022–2026 er gert ráð fyrir að um 13,4 milljarðar kr. renni til málaflokksins svo það markmið náist að uppbyggingu ofanflóðavarna í þéttbýli verið lokið árið 2030. Virkni hringrásarhagkerfisins felst í ábyrgri framleiðslu og neyslu, að draga úr sóun með því að koma í veg fyrir myndun úrgangs og stuðla að bættri meðhöndlun hans með endurnotkun og endurvinnslu. Í ár verður 500 millj. kr. varið til hringrásarhagkerfisins þar sem m.a. verður ráðist gegn matarsóun, plastmengun og sóun á textíl en á tímabili fjármálaáætlunar munu 1,8 milljarðar renna til eflingar hringrásarhagkerfisins. er á um átak í fráveitumálum í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Í þessari fjármálaáætlun er gert ráð fyrir 2,4 milljörðum kr. í formi stuðnings til sveitarfélaga til þess að bæta ástand fráveitumála en þegar hefur einum milljarði verið varið til þessa átaks. Verkefnið er hluti af fjárfestingarátaki ríkisstjórnarinnar og gert er ráð fyrir að sveitarfélög geti sótt um styrki til þess að mæta hluta kostnaðar við fráveituframkvæmdir allt til ársins 2030 lögum samkvæmt. Hæstv. forseti. Sem fyrr fagna ég því hvaða athygli og umfjöllun umhverfis- og loftslagsmál hafa fengið í almennri umræðu undanfarin ár. Aukning fjárframlaga til málefnasviðsins úr ríkissjóði á starfstíma þessarar ríkisstjórnar er í mjög góðum takti við þetta. Og það ber vott um skýra pólitíska sýn og áherslu enda um brýna og þarfa forgangsröðun fjármuna að ræða.

sérstaklega hvað varðar útgjöld ríkisins. Það skiptir líka máli að árangur sé mælanlegur. Mín spurning snýr að mælanlegum árangri,

[…] Slík nálgun er oft kennd við árangursmiðaða fjárlagagerð og byggir í grunninn á að þegar ákvarðanir eru teknar um fjárveitingar til einstakra málefnasviða liggi fyrir upplýsingar um hvaða árangri stjórnvöld hyggist ná og hvaða árangri fyrri fjárveitingar hafa skilað.

og líka fyrir almenning í landinu til að átta sig betur á því hvers konar forgangsröðun er uppi á hverjum tíma. Forgangsröðunin sem þessi ríkisstjórn hefur haft uppi er m.a. að leggja stóraukna áherslu á umhverfismál, loftslagsmál, úrgangsmál, ofanflóðamál, fráveitumál, loftslagsmál og náttúruvernd. Mig langar að nefna sérstaklega í þessu svari mínu til hv. þingmanns að bráðabirgðatölur Umhverfisstofnunar fyrir losun gróðurhúsalofttegunda árið 2019, sem gefnar voru út í fyrrasumar, benda til þess að við séum farin að sjá árangur af aðgerðum okkar. Það er mjög ánægjulegt vegna þess að í mörg ár þar á undan höfðum við staðið í stað. Það verður spennandi að sjá núna þegar tölurnar koma endanlega í vor hvar við stöndum. Ég á von á því að á næstu árum höldum við áfram að sjá þessa þróun, enda er það í takti við áætlanagerð okkar í loftslagsmálum. Mig langar líka að nefna úttekt Umhverfisstofnunar sem fer fram árlega á ágangi á friðlýstum svæðum. Þar sjáum við, í drögum sem ég hef séð hjá stofnuninni, heilmiklar breytingar á milli ára þar sem við erum að ná árangri fyrir það fjármagn sem við höfum verið að setja í aukna uppbyggingu innviða. Það er auðvitað ánægjulegt ef hægt er að mæla þennan árangur, að hann sé að skila sér. Það er fagnaðarefni.

þar sem við höfum ekki uppfyllt skyldur okkar í loftslagsmálum samkvæmt alþjóðlegum skuldbindingum okkar? Er gert ráð fyrir

Auðvitað er það alveg rétt hjá hv. þingmanni að sumt er auðveldara að meta árangur af en öðru. Við þekkjum hvernig það er. Sumt er meira mælanlegt en annað en við þurfum ekki að verja tíma í heimspekilegar vangaveltur um það hér.

Við erum ekki komin með það endanlega hvað þetta mun kosta og því er það ekki inni í þessari áætlun þannig að bregðast þarf við því sérstaklega. Varðandi brennslumálin sem ég og hv. þingmaður höfum oft rætt í ræðustóli Alþingis, og ég fagna þeirri umræðu enn og aftur, þá held ég að við séum sammála um að þar þarf að koma til

Úrgangsmálin eru á ábyrgð sveitarfélaganna en við erum í samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga að finna út úr því með hvaða móti er best að gera þetta fyrir landið í heild sinni.

og er líka mikilvægt í öðrum tilgangi eins og t.d. að endurheimta horfin vistkerfi og takast á við áskoranir í náttúruvernd. Það er ekki auðvelt að koma hér upp og ræða um fjármálaáætlun til næstu ára við núverandi aðstæður. Hún er óskýr og hún er endurtekið efni að mestu leyti, endurtekið efni ríkisstjórnar sem hverfur frá völdum innan skamms og virðist kæra sig kollótta.

og ekki skilið frá að við erum jafnframt að glíma við baráttuna gegn ójöfnuði á heimsvísu. Þarna berum við Íslendingar líka ábyrgð.

Samkvæmt nýrri skýrslu McKinsey þurfa Evrópuþjóðir að setja um 5,8% af landsframleiðslu í fjárfestingar sem minnka losun,

Það er tuttuguföld upphæð sem er tiltekin fyrir árið 2026. Hvar eru nýjar og róttækar aðgerðir á tímum hamfarahlýnunar? Hvernig verður hægt að ná metnaðarfullum markmiðum ríkisstjórnarinnar með þessu lagi? Erum við kannski bara í svona góðum málum? Það er áhyggjuefni að þessi fjármálaáætlun, eins langt og hún nær, gerir hreinlega ráð fyrir að dregið verði úr framlögum og ívilnunum til loftslagsmála á næstu árum. Er ekki eitthvað bogið við það? Virðulegur forseti.

Sú fjármálaáætlun sem hér er lögð fram ver í grundvallaratriðum þá aukningu sem farið hefur til ýmissa málaflokka, þar með talið til umhverfismála, á undanförnum árum.

hversu mikið það hefur á milli handanna. Þetta er ein af þeim greiningum sem við höfum sett í gang í ráðuneytinu á grundvelli aðgerðaáætlunar okkar. En í hvað fer þessi milljarður, þessi milljarðsaukning? Jú,

þ.e. tæpir 4 milljarðar af þessum 10. Þetta fer í betri almenningssamgöngur og innviði, sérstaklega þegar kemur að umhverfisvænni fararskjótum og síðan í loftslagsvænni landbúnað.

er í verkefnið. Við fáum bara einn möguleika til að bjarga plánetunni. Það er bara þannig. Ég vek athygli á því að strax árið 2023 og til ársins 2026 verður umfang loftslagsaðgerða orðið mun minna í fjármunum talið ef þetta gengur eftir.

eru tekin út fyrir sviga, búið að ákveða að auka fjárveitingar til ársins 2031? Af hverju til ársins 2031? Af hverju ekki til 2026 eða jafnvel bara til 2040? Er verið að draga upp einhver leiktjöld, einhver tjöld til að uppfylla ákvæði sem við höfum gengist undir, Parísarsáttmálann, og undirbúa sig fyrir loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem verður haldin í Glasgow í þar sem við verðum að vera með tíu ára plan? Er verið að stilla upp einhverjum leiktjöldum? Eru þetta sjónhverfingar, einhvers lags pótemkintjöld? Fylgir hugur máli? Eigum við einhvern möguleika? Er nokkur von til að þetta náist miðað við núverandi áherslu, bæði í ljósi aðgerða og fjárveitinga ef við gerum ekki betur? Það er ekki annað hægt, virðulegur forseti, en að setja þetta mál allt í samhengi við ósannfærandi og veik viðbrögð ríkisstjórnarinnar vegna Covid-19 kreppunnar og viðspyrnu sem við þurfum að einblína Alls staðar í nágrannalöndunum sjáum við dæmi um þetta. Ríkisstjórn Noregs hefur hafið tugmilljarða átök í föngun og flutningi kolefnis. Danir hafi sett á fót grænan fjárfestingarsjóð sem styður við vistvæna uppbyggingu og orkuskipti og þróun loftslagslausna og í fyrra stofnuðu Skotar ríkisrekinn fjárfestingarbanka sem fjárfestir í grænni atvinnuþróun og verkefni sem stuðla að kolefnishlutlausu

Það er afskaplega mikilvægt að við gerum okkur öll grein fyrir því í þessari umræðu, þar sem hv. þingmaður nefndi að framlög til loftslagsmála færu lækkandi eftir árið 2023,

Hvers vegna er þetta árið 2031? Þar erum við náttúrlega að miða við að skuldbindingartímabilið er út árið 2030. Ég held að það sé bara ágætt að almenningur viti að sýn íslenskra stjórnvalda núna er að setja þennan milljarð inn árlega og halda því áfram líka fram yfir tímabil þessarar fjármálaáætlunar. Mig langar að lokum að taka undir það sem hv. þingmaður nefnir þegar hann talar um mikilvægi nýsköpunar og grænna fjárfestinga.

Sama má segja um nýsköpunina. Þar hefur stórauknu fjármagni verið úthlutað. Síðast í þessari viku var verið að úthluta fjármagni til nýsköpunarverkefna úr loftslagssjóði sem var loksins árið 2019 tekinn í gagnið.

mér finnst skipta miklu máli að markmið og raunhæfar væntingar og ekki síst árangur liggi fyrir þegar svona miklum fjármunum skattgreiðenda er ráðstafað í tiltekið verkefni, sem hæstv. umhverfisráðherra og ég erum alveg sammála um að er sjálfsagt og jákvætt verkefni. Í skýrslunni Endurheimt votlendis, sem umhverfisráðuneytið gaf út fyrir nokkrum árum, var lagt mat á kostnað við endurheimt votlendis sem er ein aðgerð í þessu öllu saman. Niðurstaða skýrsluhöfunda var sú að kostnaðurinn væri um 800 kr. á hvert tonn af koltvísýringi ef litið er á árangur til eins árs en aðeins um 16 kr. ef litið er til 50 ára, sem er ekki fjarri lagi vegna þess að endurheimt með þessum hætti er varanleg aðferð. Samkvæmt mati íslenskra vísindamanna stafar langstærsti hluti losunar Íslands á gróðurhúsalofttegundum frá landnotkun, framræstu landi, á bilinu 60–70%. Á þetta hef ég bent núna í bráðum áratug. Votlendissjóður býður upp á kolefnisjöfnun á tonninu á 2.000 kr. með endurheimt votlendis en annað félag sem heitir Kolviður býður kolefnisjöfnun með skógrækt fyrir 2.200 kr. tonnið. Hér er sem sagt búið að leggja mat á kostnað við þessa tilteknu aðgerð.

að þær leiðir sem ríkið er að fara í loftslagsmálum séu mögulega margfalt dýrari en t.d. endurheimt votlendis með þeim aðferðum sem ég hef nefnt hér, kannski jafnvel fimmtugfalt dýrari.

Það sem mig langar að ræða hérna við hv. þingmann er einmitt mikilvægi þess að ráðast í endurheimt votlendis, ekki bara út frá loftslagsmálum heldur líka út frá öðrum markmiðum, ekki síst þeim að endurheimta vistkerfi fugla og annarra dýra vegna þess að það skiptir máli þegar kemur að náttúruvernd líka. Við höfum á heimsvísu ræst fram votlendi um um sirka 50% af því votlendi sem var áður en áhrifa mannanna fór að gæta jafn mikið og nú er. Votlendi geymir gríðarlega mikið af kolefni eins og hv. þingmaður var í raun að benda á og vísa til og þess vegna tek ég undir að það er mjög mikilvægt að auka akkúrat þetta.

frá því sem var árið 2017 eða 2018, núna á fjórum árum fram til ársins 2022. Þetta mun skipta mjög miklu máli fyrir loftslagið en líka fyrir náttúruverndina. Sá punktur sem mig langar að draga fram að lokum hvað þetta varðar er að við þurfum að horfa til fjölbreyttra aðgerða þegar kemur að loftslagsmálunum, einfaldlega vegna þess að sum þeirra telja meira inni í loftslagsskuldbindingar okkar en önnur. Endurheimt votlendis hefur fjölbreytt markmið í huga en telur ekki eins mikið og margir aðrir þættir til þess að draga úr bókhaldslosun okkar.

Virðulegur forseti. Við hæstv. umhverfisráðherra erum sammála um að það eru margvíslegir kostir einmitt við það að fara í þessa sérstöku aðgerð sem hentar svo vel á Íslandi, endurheimt votlendis, vegna þess að hún þjónar svo mörgum tilgangi og bæði endurheimt votlendis og skógrækt auka auðvitað landgæði. En hæstv. ráðherra svaraði ekki spurningu minni sem mér finnst skipta miklu máli í þessu: Hvað kostar hvert tonn í þeim aðgerðum sem hér er lýst í fjármálaáætluninni og eru 60 milljarðar á nokkrum næstu árum? Hvað kostar hvert tonn?

sem t.d. er verið að fara er kvöð um íblöndun á lífeldsneyti í hefðbundið eldsneyti. Mér sýnist að sú leið hafi kostað ríkissjóð um 10 milljarða kr. í skattaívilnunum frá árinu 2015. Ég hef margoft spurt: Hver er raunverulegur árangur af þessum fjáraustri? Hann er enginn, nákvæmlega enginn.

hvort það geti verið þannig að þeir alþjóðasamningar sem við erum aðilar að um þessi mál séu að beina kröftum okkar og fjármunum í rangan farveg. farveg. Hæstv. ráðherra nefndi það sjálfur að endurheimt votlendis teldi bara svo og svo mikið. Það er vegna þess að sú aðgerð hentar ekki öðrum ríkjum. Íslendingar eiga að marka sér sérstöðu og fara þá leið í loftslagsmálum og umhverfismálum sem hentar okkur,

tugum milljarða á ári hverju næstu árin. Hæstv. forseti. Hv. þingmaður kom hér inn á atriði sem er mjög mikilvægt og er kostnaðar- og ábatagreining fyrir þær aðgerðir sem ráðist er í. Það sem aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar byggir á hvað þetta atriði varðar eru greiningar sem lágu fyrir frá Hagfræðistofnun Háskóla Íslands en við höfum hins vegar líka hafið greiningu núna sérstaklega á þeirri aðgerðaáætlun sem kom út í fyrrasumar þar sem farið er nánar ofan í þessa þætti. Ég held að þetta muni skipta miklu máli þegar við tökum áframhaldandi ákvarðanir um það hvert við beinum fjármagni hins opinbera

ívilnanir sem hafa verið, svo lengi sem við þurfum þess. Þannig nýtum við fjármagn ríkisins vel til að ýta undir þessi umskipti sem verða að verða. Ég er ekki sammála því að alþjóðasamningar séu að beina okkur í rangan farveg. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við fylgjumst að með Noregi og Evrópusambandinu einfaldlega vegna þess að þar er metnaðurinn mikill. Við verðum að sýna fram á að við getum dregið úr losun í helstu þáttum sem um er að ræða, sem eru

Þar er mjög mikil losun sem við erum með okkar aðgerðum líka að takast á við. En ég held að ég geri mér manna best grein fyrir því að í mörgum af þessum málum er mikilvægt að við gerum enn betur.

bæta við skuldbindingar sínar vegna Parísarsáttmálans og við erum komin upp í 55% samdrátt.

samdrátt. Mín spurning er mjög einföld: Hvar er áætlunin um það hvernig við náum þessum 55% samdrætti? Af hverju er það ekki einhvers staðar mjög aðgengilegt, bara svart á hvítu? Þetta er stóra markmiðið okkar.

Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir umræðuna hér í dag. Það er kannski rétt að fara aðeins fyrst yfir er ekki verið að gera breytingar á fyrri fjármálaáætlun nema akkúrat hvað þetta atriði varðar, að bæta milljarði við árlega inn í loftslagsmálin, sem ég held að við hv. þingmaður getum verið sammála um að sé góð og jákvæð aðgerð. En þetta þýðir líka að öll sú aukning sem hefur orðið á undanförnum árum, ekki bara til loftslagsmálanna — ég vil fá að nota tækifærið og tala aðeins víðar um umhverfismálin — heldur sér. Þar erum við að tala um 50% aukningu milli 2017 og 2021 og nærri 70% aukningu milli 2017 og 2026. Ég held að við höfum bara aldrei í Íslandssögunni séð jafn mikla hækkun til þessa málaflokks

Því er til að svara að við komum fram með áætlun í fyrrasumar þar sem miðað var við 40%, eins og hv. þingmaður man. Nákvæmlega með hvaða hætti við náum auknum markmiðum okkar þá erum við ekki komin svo langt en við erum að setja inn aukið fjármagn sem við teljum að muni aðstoða okkur og koma okkur á þann stað að það muni takast. Það er margt annað en fjármagn sem mun skipta máli að sjálfsögðu,

Þar fagna ég líka frumvarpi fjármálaráðherra um ívilnanir til grænna fjárfestinga sem skipta miklu máli.

efnislega stefnu stjórnvalda frá því í síðustu fjármálaáætlun. Þá vitum við ekkert hvort við þurfum að bregðast við með minna fjármagni, meira fjármagni, sama fjármagni hver áhrif þess eru að hafa sett fjármagn í þessa málaflokka. Nú býst ég við, miðað við hversu mikið var óútfært áður, að það þurfi meira fjármagn, en það er bara ágiskun. Ég hef ekkert rosalega gaman af því að giska þegar kemur

Með aðgerðum sem var búið að setja fram en átt eftir að meta, vegna þess að þær voru enn í útfærslu og margar þeirra eru enn í útfærslu, var talið að við ættum að geta komist upp í 40–46%.

samdrætti í samfloti við Noreg og Evrópusambandið. Ég er ekki sammála því að það séu ekki efnislegar breytingar þegar kemur að loftslagsmálunum á milli fjármálaáætlunarinnar í desember og núna, einfaldlega vegna þess að hér erum við að bæta inn í fjármagni fyrir náttúrumiðaðar lausnir í loftslagsmálum, aukinn stuðning við orkuskipti, betri almenningssamgöngur og innviði og loftslagsvænni landbúnað.

Það skiptir gríðarlega miklu máli vegna þess að fólksbílaflotinn sem keyptur er inn af bílaleigunum og skilar sér á endursölumarkað er um 40–50% og það skiptir mjög miklu máli að sífellt stærri hluti hans verði loftslagsvænni eða umhverfisvænni bifreiðar. Svo minni ég enn og aftur á frumvarp

Herra forseti. Loftslagsváin er raunveruleg ógn og við verðum að taka stór skref til að draga úr losun og standa við alþjóðlegar skuldbindingar okkar. Þótt aðgerðir ríkisstjórnarinnar séu jákvæðar að mörgu leyti þá finnst mér vanta upp á þá nálgun að fá almenning í landinu og atvinnulífið sterkar inn og með í þessa vegferð. Undirstaða þess að íslensk framleiðsla og íslenskar útflutningsgreinar verði samkeppnishæfar á alþjóðavísu er að fyrirtækin geti verið með í því að gera samfélagið okkar vistvænt og sjálfbært. Þannig tryggjum við betri lífskjör á Íslandi til frambúðar. Í mínum huga er ekki hið eina rétta svar að einblína bara á hversu mikið fjármagn fer í málaflokkinn. Það verður líka að tryggja að aðgerðirnar virki

en fjármálaáætlunin sjálf nær hins vegar bara til 2026. Það virðist eins og tímabilið hafi verið framlengt í þessum málaflokki bara til þess að geta náð þessari 10 milljarða tölu. Af hverju ekki bara að tala um árið 2050 og sjá hvaða tala fæst út úr þeirri leikfimi? Til þess að ná tilætluðum árangri þurfum við sameiginlegt átak allra, ekki bara átak stjórnvalda sem verður kannski óhjákvæmilega allt á forsendum stjórnvalda. Evrópusambandið hefur nálgast málið þannig, sem mér finnst bæði heilbrigt og fallegt, að fá fyrirtækin með og mótað öflugt styrkjakerfi til að hjálpa litlum og meðalstórum fyrirtækjum í þessu sambandi. Spurning mín til hæstv. ráðherra er hvort einhver sambærileg vinna hafi farið fram hér á landi í þessu formi, að tryggja að hækkun gjalda muni skila sér á ný út í atvinnulífið og til heimilanna í formi stuðnings til þeirra sem draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og gera starfsemi sína grænni.

á tekjuhliðinni, fer t.d. til grænna fjárfestinga og ívilnana, er allt saman eitthvað sem nýtist bæði almenningi og fyrirtækjum í landinu. Það er mjög mikilvægt að við horfum á það með þeim augum. Þannig er hið opinbera að ýta undir grænar fjárfestingar með frumvarpi fjármálaráðherra

skila tillögum um hvernig mismunandi atvinnugreinar geti náð kolefnishlutleysi árið 2040 og eigum við von á því að sjá það núna í sumar.

upphæðin sem um ræðir sé þá 5 milljarðar. Gott að heyra svör hans varðandi þau sjónarmið sem ég rakti í fyrri ræðu og að það sé ýmislegt í pípunum. Ég sakna þess kannski að ramminn til að vinna að þessu liggi ekki alveg ljós og skýr fyrir í ljósi þess að kjörtímabilið er næstum því á enda. Þetta er síðasta fjármálaáætlun þessarar ríkisstjórnar og tíminn hefur verið til staðar. En mér fannst margt gott í því sem fram kom í máli hæstv. ráðherra. Forgangsröðun í loftslagsmálum verður í mínum huga að vera byggð á bestu mögulegu gögnum og byggja á því hvaða aðgerðir ná bestum árangri á skemmstum tíma og vitaskuld við bestu aðstæður með lægstum tilkostnaði. Til þess að ná því held ég að þurfi náið samstarf milli umhverfisráðuneytisins

En til þess að tryggja raunverulegan árangur held ég að það þurfi alltaf að horfa mjög fast til þess að atvinnulífið sé fengið að borðinu. Það á að vera auðvelt og það á að vera eftirsóknarvert að taka þátt í grænum framförum. Lykilatriði í því held ég að sé að hækkun gjalda vegna loftslagsmála verði ekki bara að nýjum stórum tekjustofni fyrir ríkissjóð heldur að önnur gjöld verði lækkuð til jafns á móti

hvort hann muni leggja til eða hvort þess sé að vænta að fá skýrt og tímasett plan um stuðning ríkisstjórnarinnar við heimilin og fyrirtækin í þágu þessa mikilvæga markmiðs áður en kjörtímabilinu lýkur.

verða. Hv. þingmaður kemur inn á mjög áhugavert atriði sem er samstarf á milli ráðuneyta og samstarf við sveitarfélög og svo líka að sjálfsögðu við atvinnulífið. Þarna er í rauninni um allmiklar áskoranir að ræða vegna þess að loftslagsmálin taka taka á svo ofboðslega mörgum málaflokkum og vegna þess að það er þannig þá ákvað ríkisstjórnin að setja á fót sérstaka ráðherranefnd um loftslagsmál sem tekur fyrir allar helstu ákvarðanir sem lúta að þeim málaflokki. Það er líka starfandi hópur ráðuneytisstjóra til að fylgja málunum eftir vegna þess að einhver þarf að halda í spottana og sjá til þess að það sé verið að vinna eftir og fylgja eftir áætlunum sem eru núna, og það er nýtt frá þessari ríkisstjórn, fjármagnaðar. Ég hef lagt gríðarlega mikla áherslu á að áætlunum sem við höfum verið að leggja fram í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu fylgi fjármagn. Ég tek líka undir þetta varðandi sveitarfélögin og þétting byggðar er eitt atriði þar. Ég vil nefna að ég er með á þingmálaskrá endurskoðaða landskipulagsstefnu sem m.a. kemur inn á hvernig sveitarfélögin horfa til loftslagsmála í sínu skipulagi og þar

hvort það séu til áætlanir, hvort til séu tæki og tól til að bregðast við eða hvort það sé eitthvað sem verður kannski tekið á í framtíðinni.

minni gömlu heimasveit. Ég veit til þess að það er áhættumat í vinnslu en nákvæmlega hvar það er statt get ég því miður ekki greint

að við munum uppfylla okkar skuldbindingar vegna Parísarsamkomulagsins árið 2030. Það er markaður með losunarheimildir sem fyrirtækin þurfa að standa skil á og ég kem inn á það í seinna svari.

og þau mega ekki bitna meira á þeim sem efnaminni eru en þeim sem efnameiri eru. Ein leið sem hægt er að nota í því má kannski segja í breytingum á úrgangslöggjöfinni sem ég hef boðað, þau sem standa sig vel við að flokka sorp geti þá borgað minna. Það er ein leið. Vistvænu bílarnir eru mjög gott dæmi sem hv. þingmaður nefnir hérna. Þess vegna skiptir ofboðslega miklu máli að þeir geti farið á eftirmarkað sem fyrst. Stærstur hluti bifreiðaflotans á eftirmarkaði kemur frá bílaleigum, það eru um 40–50%, og þar er ekki um marga vistvæna bíla að ræða. Eitt af því sem við erum að leggja fram í þessari fjármálaáætlun er einmitt meira fjármagn til að flýta þeirri þróun, hún skiptir máli. En við verðum líka að setja þessi sanngjörnu umskipti í samhengi við annað sem verið er að gera, eins og t.d. að það er búið að koma á þriggja þrepa skattkerfi sem hentar best þeim sem minnst hafa milli handanna,

mörgum einingum en þurfa að kaupa það sem upp á vantar. Það er í rauninni hugsað þannig að þegar verðið á heimildunum er orðið það hátt að það borgar sig að finna leiðir til að draga úr menguninni þá muni það gerast. Það kemur í sjálfu sér ekki við ríkissjóð. En við þurfum hins vegar (Forseti hringir.) að standa skil á okkar alþjóðlegu skuldbindingum árið 2030 og áætlanir okkar gera ráð fyrir því að við munum gera það. Þau stjórnvöld sem verða við stjórnvölinn fram til 2030 þurfa að tryggja það hverju sinni að við stöndumst þau markmið.

Markmiðið er að efla græna ferðamáta og fjölga notendum þeirra. Ég er stoltur af þeirri samstöðu sem náðst hefur um bættar samgöngur og þeim árangri sem þegar hefur náðst og þeim árangri sem stefnt er að. Öflugir og öruggir innviðir eru jú grunnurinn að betri lífsgæðum. kjörtímabilinu höfum við varið 189 milljörðum til samgangna. Þetta er aukning um að meðaltali 17 milljarða á ári samanborið við næstu fjögur ár á undan.

Ég vil líka nefna samvinnuverkefni í vegaframkvæmdum, samstarf á milli hins opinbera og atvinnulífs. Þau snúa kannski öðru fremur að stórum og mikilvægum framkvæmdum sem styðja við þjóðhagslegan ábata þar sem áherslan er á umferðaröryggi. Við búum á eyju og því gegna flugvellir og hafnir lykilhlutverki í verðmætasköpun. Hafnir hafa verið eitt af mínum áherslumálum og má sjá glögg merki þess í samgönguáætlun. Fjármagn til hafna hefur verið stóraukið en á næstu árum verjum við að meðaltali 1.700 milljónum á ári í að styrkja hafnaraðstöðu hringinn í kringum landið. Sett í samhengi þá styrkti ríkissjóður hafnir um að meðaltali 400 milljónir á ári í aðdraganda kjörtímabilsins. Við erum að tala hér um 300% aukningu

Í flugvöllunum hefur einnig orðið kúvending. Þar voru hreinlega engar framkvæmdir svo árum skipti. Við vinnum núna að því að stækka bæði flugstöðina og flughlaðið á Akureyri, sem búa til ný tækifæri

leggjum áherslu á að fjölga atvinnutækifærum, bæta fjarskipti, fjarvinnslustöðvar, fjarheilbrigðisþjónustu, því þetta skiptir íbúa hinna dreifðu byggða miklu máli. Í þessari umræðu vil ég líka

Forvarnir og viðbragð á þessu sviði verða að vera til staðar því það skilar sér margfalt til fyrirtækja og til einstaklinga. Fjármagn til framtíðar er tryggt í þetta mikilvæga mál, með frumvarpi sem fór í gegnum þingið í fyrra, og málaflokkurinn verður að fullu fjármagnaður árið 2023 með ríflega 600 milljónir á ári. á ári. Ég vil segja hér í lokin að í endurskoðaðri fjármálaáætlun sýnir ríkisstjórnin ábyrgð. Hún tekur ábyrgð á því að koma þjóðinni út úr þessum tímabundnu erfiðleikum vegna Covid, ábyrgð sem felst í því að skapa ný störf og standa vörð um þau sem fyrir eru, efla fjárfestingar, nýsköpun. ábyrgð á því að styrkja stöðu þeirra sem misst hafa vinnu um stund, ábyrgð á því að styrkja stöðu atvinnulífsins og sveitarfélaga. Aðgerðir ríkisstjórnarinnar á síðasta ári og á yfirstandandi ári eru til marks um kröftugt viðbragð sem skilar sér strax, og við sjáum það í þessari fjármálaáætlun,

fram. Samkvæmt tölum frá Hagstofunni sem voru settar í samhengi í plaggi Landsbanka Íslands fyrir nokkrum dögum síðan þá virðist vera að draga mjög úr opinberri fjárfestingu. Það sem mér þótti sérstakt í morgun eftir að hafa hlustað á orðaskipti hv. þingmanns og ráðherra var hversu óljós grunnurinn virtist vera

að Hagstofan sé að misskilja framkvæmdaumfangið í samfélaginu? Ef við getum ekki komið okkur á þann grunn að ræða tölurnar út frá sömu forsendum þá skiptir kannski ekki öllu máli hvað stendur í þessu plaggi. Það hlýtur að vera fremst í röðinni að við tölum

Ég fékk fyrirspurn í morgun um að fjárfesting hins opinbera hefði minnkað og síðan var allt sem um var rætt fjárfesting ríkissjóðs og eiginlega helst í samgöngum og ég var bara að benda á að það væri rangt. Staðreyndin er sú að fjárfestingar ríkisins hafa aukist

þá flokkast það stundum aðeins öðruvísi. Þetta höfum við aðeins rætt við ráðherraborðið og sagt einfaldlega að það væri mjög mikilvægt að við fengjum nákvæma greiningu á þessu. Ég er

síðan aftur niður í 50 og endar í 42 á áætlunartímabilinu. Þetta er sem sagt rúmlega 20% lækkun á áætlunartímabilinu en á milli áranna 2020 og 2021 fer þessi tala upp um 23%.

úr 59,5 milljörðum í 50 milljarða og 17 milljónir og þaðan niður í 48, 43, 42 og rétt lafir í 42 milljörðum árið 2026. Vissulega er möguleiki á að viðbótarfjárveitingar komi þegar fram líða stundir en eins og þetta liggur fyrir

Það er þannig að við fengum alheimsfaraldur og efnahagslífið hrundi og við settum af stað tvö fjárfestingarátök, eitt á árinu 2020 og annað á árinu 2021 sem varir fram á 2023. Þar áður vorum við búin að fullfjármagna mjög metnaðarfulla

PPP-leiðirnar, sem fara af stað á þessu ári, af enn meiri krafti á næsta ári og síðan á þar næsta ári. Þær munu síðan leggjast ofan á þessar tölur og lyfta framkvæmdaplaninu þannig að við verðum með mjög hátt framkvæmdastig hér næstu sjö, átta árin og eiginlega 15, af því að við megum ekki gleyma betri samgöngum, samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins sem eru 120 milljarðar á 15 árum.

Þau hafa lagt áherslu á viðamikla uppbyggingu innviða samfélagsins, aukið framlög til byggðamála, uppbyggingu innviða á ferðamannastöðum og aukið í landvörslu og aðgerðir á sviði umhverfismála. Flest þessari upptalningu er langt umfram tilefni og verið minna en brýn þörf hefur verið á í þessum mikilvægustu málaflokkum. Fjölbreyttar og arðbærar fjárfestingar eru undirstaða aukinnar verðmætasköpunar og aukin innviðafjárfesting mun verða lykilatriði til að koma okkur út úr atvinnukreppunni. En við verðum að gera mun betur. Fjárfesting í innviðum hefur verið of lítil á síðustu árum og það mun bitna á þjóðinni til lengri tíma ef ekki verður bætt úr. Í nýrri skýrslu Samtaka iðnaðarins kemur fram að fyrirhuguð aukning í opinberri fjárfestingu mun lítið saxa á þá uppsöfnuðu viðhaldsþörf sem skapaðist í kjölfar síðustu niðursveiflu. Til þess að ástand innviða geti talist ásættanlegt verður að setja enn meiri kraft í opinbera fjárfestingu í innviðum og þörf er á 420 milljarða fjárfestingum til að koma þessum málum í viðunandi horf að mati Samtaka iðnaðarins. Við náum ekki að óbreyttu að uppfylla eðlilega viðhaldsþörf.

Engin verkefni eru nú í gangi í jarðgangaframkvæmdum þrátt fyrir hrópandi þörf. (Forseti hringir.) Hvað segir þetta okkur um undirbúning og áætlanir og metnað stjórnvalda í þessum efnum? Hvaða sýn er verið að boða?

ekki bara rétt heldur sanngjarnt að viðurkenna það. Við höfum sett mjög mikið í gang á mörgum sviðum innviða á þessu kjörtímabili og náð miklum árangri. Við höfum nýtt

sem tók til verkefna sem hægt var að framkvæma á árinu 2020 og voru tilbúin, mörg hver eru búin og önnur eru að klárast, og fjárfestingarátak sem hófst á þessu ári og horfir þá inn í 2022 og 2023 og í einstaka tilfellum jafnvel aðeins lengur í húsbyggingum, ekki endilega í vegagerð. Ég útskýrði áðan í fyrri ræðu af hverju talan lækkar til framkvæmda í vegakerfinu eða heildarsamgöngunum. Það er m.a. út af fjárfestingarátakinu en líka vegna þess að við vorum að fjármagna okkur

frá efnahagshruninu. En við höfum svo sannarlega snúið því við og við erum búnir að tryggja að það framkvæmdastig haldist mjög hátt. Ef við leggjum síðan samvinnuframkvæmdirnar, vegasamgöngubætur og almenningssamgöngurbæturnar á höfuðborgarsvæðinu ofan á þá erum við að tala um mestu fjárfestingar í samgöngum í mjög langan tíma. En við höfum ekki gleymt viðhaldinu.

hverju sinni til þess að geta gripið tækifærið. Virðulegur forseti. Sveitarfélög um allt land búa við kröpp kjör mörg hver sem treysta mikið á ferðaþjónustuna. Þar er mjög takmarkað ef eitthvert svigrúm fyrir hendi til fjárfestinga. Þetta mun bitna á þessum svæðum núna strax og til lengri tíma. Ríkisstjórnin hefur vanrækt sveitarfélögin sem gerir þeim mun erfiðara fyrir að ráðast í umfangsmiklar fjárfestingar sem eru nauðsynlegar. Síðasta haust þegar fjármálaáætlun var lögð fram lá fyrir að það stefndi í samdrátt í fjárfestingu hjá sveitarfélögunum. Við þær aðstæður á hið opinbera, ríkið, að stíga fram.

Ég vil spyrja ráðherra líka hvort ekki sé mikilvægt að leita allra ráða til að flýta innviðaframkvæmdum og spyr einnig ráðherra hvort það hafi verið skoðað nægilega vel. vel. Herra forseti. Rétt í lokin. Í fjármálaáætlun er tæpt á orkuskiptum í samgöngum og fjallað um að tryggja þurfi ríkissjóði tekjur svo áfram megi standa undir uppbyggingu og viðhaldi samgöngumannvirkja. Það þurfi að endurskoða í heild þennan hluta skattkerfisins og að lausnin muni að öllum líkindum fela í sér einhvers konar notkunarskatt á bifreiðar. Herra forseti. Hvaða leiðir er þarna verið að fjalla um og hvaða sýn hefur hæstv. ráðherra í þessu efni?

að á vegum fjármálaráðuneytisins er starfandi starfshópur vegna þess að við erum auðvitað að fara úr því að hætta að leggja á bensín- og dísilgjöld og fara út í einhvers konar notkunargjöld. Tækninni þar fleygir fram þannig að ég ætla ekki að eyða tíma mínum hér í dag að segja hvað mér finnist líklegast. En við förum hins vegar í þetta kerfi fyrr en seinna, en seinna, útfærslu á því þar sem einhvers konar notkun tekur við af skatti á orkugjafana. Varðandi jarðgangaáætlun þá er ég sammála hv. þingmanni að það er synd og skömm að við skulum ekki hafa verið komin fyrr með langtímaplön. Þegar ég segi langtímaplön þá er ekkert óeðlilegt að tala um 20, 30, 40 ár þegar kemur að svona stórum og miklum framkvæmdum. Þess vegna lagði ég áherslu á það

Virðulegi forseti. Já, það er rétt. Við getum komið hérna, ráðherrarnir, og kvartað við þingið um að við fáum ekki nægar fjárheimildir og rammarnir séu ekki nægjanlega miklir og ég get alveg sagt að þegar við horfum á þörfina fyrir fjárfestingar í samgöngukerfinu, vegakerfinu, höfnunum, flugvöllunum, þá væri sannarlega hægt að nýta meira fé og fá hærri fjárheimildir. Áskorunin er þá hvernig við ætlum að forgangsraða því og koma því fyrir í stóru myndinni þegar við erum líka með umtalsverðan rekstur í öðrum kerfum. Ég ætla líka að taka undir með hv. þingmanni að við gætum farið fram á betri kostnaðargreiningar. Ég ætla að halda því fram hér að Vegagerðin standi sig einna best enda kannski sú stofnun sem hefur verið lengst í þessum bransa, ef svo má að orði komast. Samgönguáætlun er ein af okkar elstu áætlunum og þess vegna áttum við

En auðvitað er líka hægt að reikna þær stærðir. Ég hef greiningar frá öðrum stofnunum þar sem mér finnst greiningin ekki nægilega góð. Tölurnar hækka í hvert sinn frá því að maður fær hugmynd, kemur henni inn í rammann

Það er ekki bara þingið sem á það skilið heldur á fólkið sem er að hlusta það skilið að upplýsingarnar séu réttar og nákvæmar og við séum ekki að tvítelja hlutina svona fram og til baka.

til samanburðar við 75 milljarða 2013–2017. Þetta er gríðarleg aukning og þess vegna verða miklar framkvæmdir og framfarir og þetta eru arðsamar framkvæmdir sem skila okkur líka vel á veg inn í framtíðina.

ákvörðun okkar heldur er það bara útreikningur á því að landsframleiðslan féll, eðlilega, og þess vegna lækkuðu framlög í jöfnunarsjóð. Hvað gerðum við hins vegar í því? Við komum með viðbótarfjármagn inn í ákveðna hluti til að styðja við sveitarfélögin. 720 milljónir í fjárhagsaðstoð, 600 milljónir í málefni fatlaðs fólks,

lykilhlutverk. Með arðbærum fjárfestingum í samgönguinnviðum fer auðvitað saman nauðsynleg viðspyrna gegn efnahagssamdrættinum og síðan vinna að auknu öryggi og hagkvæmni í samgöngum. Það skiptir máli að þessar fjárfestingar séu rétt tímasettar

PPP-verkefnum samhliða hinum, og þá með tilliti til þess að það væri verkefni sem atvinnulífið og einkaaðilar gætu tekið við af hálfu ríkisins þegar tími er til?

af því að við náum ekki að nýta tímabil sem er best til fjárfestinga, að hlutirnir verði komnir of mikið í gang, sem er auðvitað jákvætt, að hagvöxtur hafi tekið vel við sér, og ég vona svo sannarlega að það verði. En ég hef áhyggjur af því hvað við erum sein að koma hlutum í gang þrátt fyrir að hlutir séu fullhannaðir. Það er ýmislegt sem spilar inn í; óvæntar ákvarðanir um hluti sem ekki hafa áður verið skyldaðir í umhverfismat af Skipulagsstofnun. Hér er ég að hugsa um veginn um Kjalarnes

En ég held að ef okkur tekst vel í þessum fyrstu verkum séum við búin að sýna fram á með reynslunni af Speli og Hvalfjarðargöngum og þeirri nýju reynslu sem við þurfum að fara inn í í þessu umhverfi, sem er svolítið ný hugsun, að það

að skipulagsmálum sveitarfélaga og samspili ríkis og sveitarfélaga þar að lútandi. Ég vil ekki trúa því að sú sýn, og ég ætla bara að orða það eins og þetta kemur fyrir, fari eftir því hvaða sveitarfélög um ræðir. En ég stend líka hér sem þingmaður Reykvíkinga og hef áhyggjur af því

Þetta var grín. Þetta er í mínum huga nokkuð einfalt og ég er sjálfum mér samkvæmur. Ég hef sagt að umræðan um skipulagsreglur í loftferðalögum sé stormur í vatnsglasi og ég stend við það. Það er skipulagsreglugerð í gildi á öllum alþjóðaflugvöllunum. Við erum að uppfæra lögin. Lögin eru fyrir breytingar á skipulagslögum

innanlandsflugvöllur, miðstöð innanlandsflugs á Íslandi. Það er fullkomlega eðlilegt að það standi eitthvað í skipulagsreglugerð og að allir aðilar máls, þ.e. ríkið sem fer með þessa almannahagsmuni og viðkomandi sveitarfélag, séu sammála um það og séu ekki í látlausum slag. Það er enginn að taka vald af einum eða neinum. Það er einmitt verið að skrifa út að þetta sé samstarf, samvinna og að menn þurfi að koma sér saman um hlutina. Það sama hef ég sagt um miðhálendisþjóðgarðinn, að það þurfi

Það er þörf á átaki á þessu sviði og ljóst að ríkið þarf að koma að viðhaldi á vegum sem eru á ábyrgð sveitarfélaga. Þau eiga einfaldlega ekki fé til að viðhalda vegum á öruggan hátt. Slysin gerast ekki bara á þjóðveginum.

tjörublæðandi vegi? Er ekki kominn tími til að við notum almennilegt efni, gerum almennilega vegi þannig að það sé minni hætta og meira öryggi?

Það er rétt hjá hv. þingmanni að vegakerfið er ekki bara kerfi ríkisins. Vegakerfið er sennilega allt í allt um 26.000 km, þar af er helmingurinn í umsjá Vegagerðarinnar.

Sumt höfum við verið að styrkja í gegnum styrkvegakerfi, þ.e. hálendisvegi hjá stórum sveitarfélögum sem eru kannski slóðar og á ekkert að byggja upp sem slíka. Svo höfum við verið með eitthvert eitthvert grátt svæði sem eru þjóðvegir í þéttbýli og verkefni sem heita svokallaðir Skilavegir sem eru lög síðan

að það eru sennilega 40 sinnum fleiri metrar á hvern einstakling hér en í Þýskalandi til að standa undir vegakerfinu og þetta er dýrt.

að stöðva þessa milljarða borgarlínu sem á að fara að gera, sem ég tel að séu mestu mistök sem við höfum gert í umferðarmálum vegna þess að á sama tíma er ekkert verið að gera til að auðvelda umferð í borginni.

bæta umferðarflæðið stórkostlega á höfuðborgarsvæðinu. Verkefnið Betri samgöngur, sem er samstarfsverkefni ríkis og sex sveitarfélaga, er klárlega til þess fallið. Það er byggt upp þannig að við erum að byggja upp upp stofnkerfið, við erum að byggja upp almenningssamgöngur og við erum líka að byggja upp fjölbreyttari ferðamáta, þ.e. göngu- og hjólastíga og slíkt. Það sem við höfum séð úr nýju spálíkani sem tekur á ferðatíma er að þetta er að byrja að skila sér. Og já, ég er líka sannfærður um að við komum Sundabrautinni af stað. Hún er komin á stað þar sem hún hefur ekki verið áður. Það er komin sameiginleg sýn á hvar hún eigi að liggja og þá þurfum við bara að fara í næstu skref,

Ef einhverjir ætla að þvælast fyrir okkur í því, hv. þingmaður, þá bjóðum við okkur bara fram í Reykjavík og það verða allir með okkur í því.

og þar er sérstök áhersla á menntun, nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar. Ég vil nefna það að á kjörtímabilinu höfum við lagt sérstaka áherslu á vísindi, rannsóknir, menningu, listir, íþróttir, æskulýðsmál, stóreflt framhaldsskólana og háskólana og náð markmiðum sem við töldum að væri nánast ekki hægt að ná.

nefna að aukningin á kjörtímabilinu til vísinda- og samkeppnissjóða hefur verið 93% á tímabilinu. Ein meginástæða þess er sú að við höfum ákveðið að fjárfesta í fólkinu okkar. að fjárfesta í fólki og fjárfesta í menntun og nýsköpun. Ég er sannfærð um að sú fjárfesting mun skila sér mjög vel á næstu árum og við erum mjög stolt af því hvernig við höfum farið inn í allt það umhverfi. Það sama má segja um menningu, listir, íþróttir og æskulýðsmál.

Við höfum einsett okkur það að við ætlum að koma menningunni í gegnum þetta. Þess vegna höfum við farið í tekjufallsstyrki og horfum til framtíðar um það að við getum komist í gegnum þetta. Það sama má segja um framhaldsskólana okkar. Þar er búið að hækka alla ramma á kjörtímabilinu um 24%. Þetta höfum við gert vegna þess að við höfum talið mjög mikilvægt að efla allt nám sem tengist framhaldsskólanum. Við höfum unnið í því markvisst að minnka brotthvarf og það hefur svo sannarlega gerst á kjörtímabilinu og við erum mjög stolt af því.

og getum verið afskaplega ánægð með hvernig okkur hefur tekist til. Þegar við fjöllum um ríkisfjármálaáætlunina þá byggir hún auðvitað á þeim góða grunni sem við höfum skapað og horfir til framtíðar. Menntakerfið okkar og öll menning er lykillinn að framúrskarandi samfélagi. Við höfum séð að þeim samfélögum sem ná utan um þessa málaflokka vegnar almennt betur og þess vegna höfum við farið í þessa fjárfestingu og verið er að fjárfesta til framtíðar. Í þeim þeim málaflokkum sem um er að ræða höfum við ákveðið að það þurfi að endurskoða til að mynda framhaldsskólastigið og háskólastigið miðað við raunaukningu, þ.e. þá nemendur sem koma inn í kerfið, og það verður endurskoðað.

bjartsýn á alla þessa málaflokka, þeir eru að eflast og þeir hafa gert það allt kjörtímabilið og munu halda áfram að gera það.

í boði fyrir verkefni eins og íslenskukennslu fyrir útlendinga eða eflingu á móðurmálskennslu yfir höfuð, sem ekki veitir af. Ég sé ekki að hér sé svigrúm til að auka stórkostlega aðstoð við þá sem glíma við alls konar vanda, námsvanda, svo sem eins og lesblindu og fleira.

Við vitum að öll þau menntakerfi sem eru framúrskarandi leggja áherslu á kennslu. Og hvað höfum við verið að gera? Við höfum verið að fjárfesta í nýliðun kennara, við höfum sett hundruð milljóna í það, með sérstakri áherslu á að hlúa að drengjunum. Þetta veit hv. þingmaður. Samt kemur hann hingað upp og þykist ekki kannast við eitt eða neitt. En verkin tala og við sjáum hvernig við höfum farið í þetta, það hefur verið lofsvert.

Við erum að huga að fólkinu okkar. Við vitum að ef við ætlum að ná árangri í menntun þá þurfum við að huga að vellíðan. Við setjum að lokum í þess að við teljum að það sé mjög brýnt að við förum yfir allt skólastarf, að við bætum innra og ytra mat á skólastarfi. Og ástæðan fyrir því að þetta gengur allt mjög vel upp er að við höfum verið að fjármagna þetta, við höfum stækkað alla ramma. Þetta veit hv. þingmaður. Það getur verið erfitt að horfast í augu við það, en þetta eru staðreyndirnar. Þetta er það sem við höfum klárað. Það getur verið ágætt að

og við höfum verið að stækka ramma og þeir halda sér áfram, þeir halda sér, eins og ég fór yfir. Ég veit að það getur verið svolítið svekkjandi fyrir hv. þingmann að sjá hvernig við erum búin að efla þessi málefnasvið.

Ætlar hv. þingmaður að segja mér það að við höfum ekki gert neitt? Auðvitað byggir menntastefnan á þessari aukningu. Það sem við höfum verið að gera er að tryggja fjármuni til framtíðar og stækka rammana.

við ekki séð annað eins í langan tíma og það stressar hv. þingmann vegna þess að hér erum við búin að ná árangri. Við erum ekki bara að tala um það, bara alls ekki. Ef við lítum t.d.

Við erum hér að tala um lækkun upp á tæplega 14% í framlögum til menningar, lista og íþrótta- og æskulýðsmála á næstu fimm árum.

mér því nokkur vonbrigði að við sjáum ekki breytingar á þessu og mig langar til að inna hæstv. ráðherra eftir því hvað veldur.

Nokkrum málum er lokið. Til að mynda erum við að klára máltækniverkefnið og þess vegna sjáum við ákveðna lækkun þarna. En það sem við höfum verið að gera, líka út af þessum sérstöku aðstæðum sem við höfum verið í, er að við höfum verið að miða fjárlögin og farið í aukningar út frá hverju ári fyrir sig. Ég er sammála hv. þingmanni að þegar verður farið í fjárlagavinnuna fyrir árið 2022 þurfi menningin að halda sér. Það er mín skoðun á þessu.

Ég þakka hæstv. ráðherra svarið. Meiri menning. Það er ekki gert ráð fyrir því að setja fjármagn í nýjan þjóðarleikvang fyrir knattspyrnu í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar fyrir árin 2022–2026, eða nýjan þjóðarleikvang fyrir inniíþróttir.

alþjóðakeppni eða landsleikja í handknattleik og körfuknattleik. Hér segir að áform um þjóðarleikvang í knattspyrnu séu enn það skammt á veg komin að ekki hafi þótt tímabært að gera ráð fyrir fjármögnun í þessari þessari áætlun. Ég vil því leyfa mér að spyrja hæstv. ráðherra hvort ekki sé ráð að

og vinnan í ráðuneytinu gengur akkúrat út á það þessa dagana. Það er mín persónulega skoðun að við eigum að fara í þessa innviðauppbyggingu og við viljum gera það og undirbúningur hefur verið mjög góður. Við erum búin að fara mjög vel yfir stöðuna. Við erum í viðræðum við Reykjavíkurborg og ég vonast til þess að við fáum niðurstöðu í það mál á næstu vikum. En ég get líka upplýst hv. þingmann um að vegna þess að vanda alla vinnu í tengslum við þetta tekur það tíma. Það gerir það bara. En þetta er mjög vel gert og ég er mjög bjartsýn á að að við munum sjá nýjan þjóðarleikvang, jafnvel í fleirtölu, rísa á næstu árum. En það þarf að undirbúa þetta og það höfum við verið að gera.

Það er ljóst að það mun verða aukin ásókn í háskólana næstu misserin, það er eins og venjan er þegar hægist um á atvinnumarkaðnum. Ljóst er nemendur háskólanna eru að kikna undan því andlegu ástandi sem aðgerðir vegna Covid hafa haft í för með sér og blasir við að það þarf að grípa í taumana, bjóða nemendum upp á fjölbreyttara námsmat, aukið aðgengi að námsráðgjöfum og sálfræðiþjónustu og koma til móts við þau sem tekið hafa námslán og sjá ekki fram á að geta klárað tilskildar einingar vegna þess að þau þurfa t.d. að geta sinnt börnum sínum heima við.

Við höfum aukið fjárframlög til þess á kjörtímabilinu um 14% að raunvirði. Við höfum líka ákveðið það og fórum í það vegna

Námsmatið hefur verið sveigjanlegt. Við höfum unnið í því með Menntasjóðnum, þ.e. að veita lán fyrir sérstakar einingar sem nemendur hafa klárað.

vegna þess að við vitum hversu mikil áskorunin er fyrir þau. Þess vegna höfum við farið í þessa vinnu með markvissum hætti. Þannig að já, við höfum tekið tillit til þess í samvinnu við háskólastigið varðandi námsmatið. Það sem við höfum séð, sem er auðvitað mjög ánægjulegt, er að nemendur hafa hafa skilað sér betur, bæði inn í kerfið okkar og líka út úr því þrátt fyrir þessar aðstæður. Það hefur gerst vegna þess að við höfum sett verulega fjármuni í það.

Sem dæmi þá hækkuðu skólagjöld í náminu nú í haust, en það er frekar kaldhæðnislegt að nemendurnir hafa fengið takmarkað að mæta í skólann, sem gengur náttúrlega illa upp fyrir marga nemendur innan deilda skólans.

en fjármálaráðherra gaf það út á sama tíma að slíkar stórar framkvæmdir þyrftu eflaust að bíða. Er gert ráð fyrir uppbyggingu nýs húsnæðis fyrir Listaháskólann í fjármálaáætlun? Ef ekki, hver eru þá næstu skref varðandi byggingu slíks húsnæðis og fjármögnun þess?

á þann stað að við getum hafist handa við að fjárfesta í nýjum listaháskóla. Við höfum verið að skoða nokkra valmöguleika og farið í frumathugun og við áttum okkur á því hversu mikil fjárfestingin er. Það er alveg ljóst í mínum huga að til að huga að framtíðinni og fara í frekari fjárfestingar þá eigum við að hlúa að nýjum listaháskóla. Við vonumst til þess að í byrjun júní verðum við komin með endanlega niðurstöðu um hvaða skref verða tekin hvað það varðar. Ég tel að við munum sjá að að Listaháskólinn verði kominn í betra húsnæði á næstu árum vegna þeirrar vinnu sem við höfum farið í. Við ákváðum að endurskoða nokkra þætti en við vinnum þetta öll í nánu samstarfi, forsætisráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra, og vonumst til þess að komin verði endanleg niðurstaða í byrjun júní. En það tekur engu að síður þann tíma.

um örlög og stöðu Garðyrkjuskólans á Reykjum. Ég veit að hæstv. ráðherra hefur verið að skoða þau mál og haft skoðanir á því hvernig þeim er fyrir komið. Það er engum blöðum um það að fletta að

Forsvarsmenn þeirra stofnana sem að þessu hafa komið geti verið rólegir með það og ekki síst nemendurnir sem þar eru og svo við öll því að ég er algerlega sannfærður um að að hluti af þeirri framtíð sem við viljum stefna að er akkúrat uppbygging þessara greina og tengdra greina, sem ég kem kannski betur inn á á eftir.

forseti. Staðan á Reykjum er góð og verður áfram góð. Við höfum ákveðið að við ætlum að efla starfsnámið og að miðstöðin verði að Reykjum. Við höfum tekið ákvörðun um það. Við höfum unnið þetta með garðyrkjunni, við höfum kallað eftir auknu samráði og samvinnu.

Það er alveg ljóst í okkar huga og við höfum unnið að því og munum áfram gera það. Það eru mjög mörg og mikilvæg tækifæri sem felast í innlendri matvælaframleiðslu.

innlenda matvælaframleiðslu. Við höfum farið í mikla vinnu í ráðuneytinu og í samstarf við Fjölbrautaskóla Suðurlands um það hvernig við ætlum að tryggja aðstöðuna til framtíðar. Og ég er mjög bjartsýn á að þetta muni takast vel og við sjáum ákveðin merki þess.

þetta samstarf ólíkra aðila þegar kemur að innlendri matvælaframleiðslu held ég að sé einn af lyklunum

Ég er einmitt að klára og koma núna í dreifingu tillögu til þingsályktunar um matvælaframleiðslu og menntunarklasa akkúrat á þessu svæði þar sem allir þessir aðilar

að vita hvort hún er sammála mér um þessa sýn og ég mun þá að sjálfsögðu túlka það sem stuðning við tillögu mína.

og það er viðurkenning á því að efla starfsnámið. Við sjáum hvernig Fjölbrautaskóli Suðurlands kemur mjög sterkur inn í þessa stöðu. Okkur er líka mjög annt um Landbúnaðarháskólann og við sjáum það fyrir okkur að hann fari í frekari sókn í nýsköpun og þekkingu,

á við á Íslandi. Við sjáum það núna í Covid að það eru svo mörg tækifæri sem tengjast líka tækniframförum, hvernig við getum aukið framleiðsluna, hvernig við getum búið til gjaldeyri. Ég tel að við getum flutt út frekar en að vera að flytja endalaust inn hvað þetta varðar. Við höfum öll þessi gæði, alla þessa náttúru og við vitum að starfið að Reykjum er frábært og við ætlum að hlúa að því.

en orð án fjármagns í pólitík eru nú kannski ekki mikil að innihaldi. Í þeim málaflokkum sem heyra undir hæstv. menntamálaráðherra, sem eru menntunin vitaskuld, menningin og íþróttirnar, er enga stórsókn að finna í þessari fjármálaáætlun. Samt vitum við t.d. að þegar atvinnuleysi er jafn mikið og raun ber vitni og það blasir við að atvinnuleysistímabil þess hóps sem er að verða fyrir þyngsta högginu er að lengjast allverulega þá leitar fólk í nám. Það kostar

Við erum að mæta þessari kreppu með skerðingu til menntamála á framhaldsskólastiginu. Menntun virðist ekki vera leiðin út úr kreppunni samkvæmt fjármálaáætlun og tölurnar hvað varðar menntaskólann og framhaldsskólann tala sínu máli þar.

Eins og hv. þingmaður gerir sér líklega grein fyrir hefur ríkisstjórnin farið í mikla aukningu er varðar menntamálin. Við höfum aukið framlög til menntamála á tímum Covid gríðarlega. Þetta þekkir hv. þingmaður. Ég ætla aðeins að fara yfir nokkrar tölur af því að það er mjög mikilvægt þegar við erum að fara inn í stór mál að við áttum okkur á þeim.

Áttar hv. þingmaður sig á því en er ekki tilbúinn til að líta á þá fjárfestingu sem við höfum farið í? Við munum halda áfram. lofað hv. þingmanni því að Framsóknarflokkurinn mun halda áfram að fjárfesta í menntun. Við höfum sýnt að við höfum getu og burði til þess. Mig langar líka til að nefna það að eins og hv. þingmaður gerir sér grein fyrir munum við taka við taka tillit til þeirrar raunaukningar sem hefur átt sér stað bæði á framhaldsskólastiginu og háskólastiginu. Tölurnar tala sínu máli. Hér er geta, hér er þor og hér er kjarkur.

Tölurnar þar tala sínu máli og við hljótum að gera ráð fyrir að þær séu réttar. Þar er veruleikinn gagnvart framhaldsskólanemendum landsins ansi skýr. Ég hélt mig við skólana í fyrri ræðu því að þeir hafa lykilhlutverki að gegna í kreppuástandi. Þeir geta verið skjól nemenda og um leið sókn okkar út úr kreppunni.

Það er staðreynd að þessar greinar eru meðal þeirra sem þyngstu byrðarnar bera vegna sóttvarnaaðgerða. Þær voru nauðsynlegar en þær eru þungar. Ég hefði viljað að stjórnvöld stæðu betur með þessum greinum og hefði viljað sjá einhverja framtíðarsýn og að

Af hverju erum við að fara yfir það sem við höfum gert og þá hækkun sem hefur átt sér stað? Það er vegna þess að við erum líka að segja að þegar við segjum að við séum að fara í stórsókn þá höfum við getað staðið við það. Það sama mun líka eiga sér stað núna. Við höfum farið í mikla undirbúningsvinnu, ég fullyrði það,

Þetta þekkja framhaldsskólarnir. Þetta þekkja háskólarnir og við höfum svo sannarlega staðið við stóru orðin. Við værum ekki með alla þessa nemendur í kerfunum okkar ef við hefðum ekki fjármagnað það með þessum hætti. Það munum við gera áfram. Framtíðarsýnin er auðvitað fólgin í því að fjárfesta enn frekar í menntun og menningu. Við höfum sýnt að við getum gert það og við munum gera það áfram í framtíðinni.

Allar skólastofnanir skulu vera aðgengilegar fötluðum. Fatlaðir skulu eiga kost á námsefni/námsaðstoð og kennslu við hæfi. Sérskólar skulu vera í tengslum við aðra skóla. Möguleikar fatlaðra til menntunar/endurmenntunar séu tryggðir.

bretta upp ermarnar og sjá til þess fram til 2026 að koma þessum málum í það gott lag að við getum verið stolt af því kerfi og að fatlaðir hafi sömu aðstöðu og ófatlaðir til menntunar?

Það var reyndar mjög ánægjulegt í gær þegar við vorum að samþykkja nýja menntastefnu, að ein fyrsta og mikilvægasta stoðin þar byggir á því að það séu jöfn tækifæri fyrir alla.

farveg. Sennilega hafa sóttvarnaráðstafanir haft einna mest áhrif á menntaskólanemendur. Þarna eru mótunarárin lituð af sóttvarnaaðgerðum og mögulega kann þetta að hafa áhrif á líf þessara barna fram í Hefur ráðherra í hyggju að kanna hvaða áhrif röskun á menntaskólastarfi hefur haft á andlega líðan barna, félagslega mótun þeirra og námsframvindu? að ráðast þurfi í einhverjar aðgerðir á næstu árum til að koma í veg fyrir að þessi börn verði að týndum árgöngum seinna meir?

Við höfum lagt sérstaka áherslu á unga fólkið og verið að fjárfesta og auka fjármuni inn á framhaldsskólastigið og háskólastigið

að tækifæri séu til staðar. Við höfum opnað menntakerfið okkar og tekið á móti þúsundum inn í kerfin okkar þannig að

við höfum verið að fylgjast með brotthvarfi á framhaldsskólastiginu og eins á háskólastiginu. Við höfum farið í mikið samstarf við stúdenta við rektora og skólameistara til að skoða nákvæmlega hver staðan er og það er ánægjulegt að greina frá því að brotthvarf hefur verið minna.

þá finnum við auðvitað að það reynir heilmikið á. Þess vegna höfum við verið að styðja betur við alla sálfræðiþjónustu og annað sem tengist því að styðja betur við menntakerfið okkar.

Virðulegi forseti. Fjármálaáætlun er stefnumarkandi áætlun um hvernig ráðuneytin hyggjast verja fjárheimildum málefnasviða með sem árangursríkustum hætti fyrir samfélagið. Dómsmálaráðuneytið ber ábyrgð á málefnasviðunum dómstóla, almanna- og réttaröryggi og réttindum einstaklinga, en þau tvö fyrrnefndu heyra að litlum hluta undir forsætisráðuneytið. Þegar horft er út áætlunartímabilið er um að ræða mjög óverulegar breytingar á útgjaldarömmum frá gildandi fjármálaáætlun og fjárlögum. Þetta á sérstaklega við um málefnasvið dómstóla og málefnasvið réttinda einstaklinga. Á málefnasviði almanna- og réttaröryggis er áfram gert ráð fyrir framlagi til að mæta stofnkostnaði við byggingu sameiginlegs húsnæðis fyrir alla viðbragðsaðila á höfuðborgarsvæðinu og greiðslur vegna þess framlengdar til ársins 2026.

Frumathugun verkefnisins er nú lokið og í þessari fjármálaáætlun er gert ráð fyrir fullri fjármögnun verkefnisins. Gert er ráð fyrir því að heildarstærð húsnæðisins geti orðið allt að 26.000 fermetrar og muni gerbreyta starfs- og vinnuumhverfi viðbragðsaðila á Íslandi til hins betra. Megináherslur ráðuneytisins síðustu árin að öðru leyti á málefnasviði almanna- og réttaröryggis hafa verið að auka öryggis- og þjónustustig í leit og björgun með skýrum markmiðum og mælikvörðum og koma á rafrænum flutningi gagna þvert á stofnanir réttarvörslukerfisins með áherslu á skilvirka og örugga þjónustuferla. Löggæslan hefur verið efld til muna á síðustu árum eða sem nemur 6,3 milljörðum kr. á árunum 2014–2019 á verðlagi hvers árs. Þar vega þyngst framlög vegna styrkingar á landamæravörslu á grundvelli Schengen-samstarfsins,

Áfram verður haldið á þeirri braut sem mörkuð hefur verið og unnið að eflingu löggæslunnar í samræmi við samþykkta löggæsluáætlun. Þrátt fyrir frestun á kaupum á þremur nýjum þyrlum fyrir Landhelgisgæsluna hefur verið tryggt fjármagn til að hafa þrjár nýlegar og öflugar björgunarþyrlur í fullum rekstri Gæslunnar og mun sú þriðja bætist í flotann fljótlega upp úr næstu mánaðamótum. Hún kemur í stað þyrlunnar TF-LÍF sem þjónað hefur landinu með miklum ágætum í mörg ár. Með nýrri þyrlum og fjölgun þyrluáhafna hefur viðbragðsgetan aukist og stofnuninni gert betur kleift að sinna eftirlitshlutverki sínu. Þá er gert ráð fyrir að flugskýli Landhelgisgæslunnar á Reykjavíkurflugvelli verði stækkað og núverandi viðbyggingar rifnar. Þannig rúmi skýlin viðhald og geymslu á núverandi og framtíðarflugflota Landhelgisgæslunnar. Þá hafa aðstæður komið upp sem bregðast þarf við og er ekki gert ráð fyrir í fjármálaáætlun eins og kaup á nýju skipi Gæslunnar, Freyju. Megináherslur ráðuneytisins síðustu árin á málefnasviði réttinda einstaklinga hafa verið að styrkja rafræna innviði með því markmiði að bæta þjónustu við borgarana og nýtingu ríkisfjármuna með aukinni stafrænni málsmeðferð og gagnvirkri upplýsingagjöf. Þessu samfara er gert ráð fyrir að ráðist verði í endurskoðun á ferlum. Unnið hefur verið verkefni um stafræna réttarvörslugátt í ráðuneytinu síðustu misseri. Helstu áherslur verkefnisins eru gögn réttarvörslukerfisins verði aðgengileg stafrænt, þvert á stofnanir, með öruggum hætti. Mikil áhersla er lögð á að aðilar fái aðgang að öllum gögnum um leið og þau eru tiltæk og að lágmarka ferðir milli stofnana með því að bjóða örugga leið fyrir gögn og upplýsingar. Í fyrstu verður megináherslan á að gögn flæði á milli stofnana en síðar meir í kerfinu og er ætlað að veita yfirsýn og rekjanleika auk þess sem aðgangur verður fyrir ytri aðila kerfisins til þess bæði að senda inn og móttaka gögn og fylgjast með gangi mála. Þetta getur aukið traust á kerfinu til muna, stytt málsmeðferðartíma og gagnvirka upplýsingagjöf sem og auðvitað bætt nýtingu þeirra fjármuna sem eru í kerfinu. Þess má geta til gamans að réttarvörslugáttin, hefur verið tilnefnd til íslensku vefverðlaunanna í flokknum Verkefni. Það er því ljóst að eftir þessi verkefni er tekið og almennt litið á þetta sem mikið framfaraskref í íslensku réttarkerfi eins og aðrar stafrænar byltingar og þá miklu fjárfestingu sem er í þeim málum í þessari fjármálaáætlun.

og bætt þar úr. Það er hins vegar deginum ljósara að löggæsla á landamærum hefur verið undir miklu álagi undanfarið og verður svo fyrirsjáanlega áfram, ekki bara á meðan Covid stendur heldur líka eftir það.

sú borgarstjórn sem nú ríkir í Reykjavík staðfastur andstæðingur Reykjavíkurflugvallar og vill þrengja að honum sem mest hún má:

hvað við fáum fyrir fjármunina og skýr forgangsröðun. Tæknibreytingar eru þess valdandi að við getum nýtt fjármunina betur og aukið þjónustu meira fyrir

Það er ekki hægt að bjóða Landhelgisgæslunni upp á það skýli sem nú stendur enda er það ófullnægjandi fyrir þann góða þyrluflota sem verður hér til taks um næstu mánaðamót.

Sá málaflokkur hefur farið mjög fram úr fjárheimildum undanfarin ár. Við erum í þeirri stöðu, Íslendingar, að taka á móti mun fleiri hælisleitendum og leitendum eftir alþjóðlegri vernd en vernd en næstu nágrannaþjóðir og munar þar heilmiklu. Þessar nágrannaþjóðir eru núna undir stjórn sósíaldemókrata, alla vega á tveimur stöðum, að herða mjög

Það hefur verið tekin ákvörðun um að fjármagna samkvæmt raunútgjöldum í stað þess að ofáætla í fjárlögum og þess vegna er erfitt að áætla það til lengri tíma. Markmiðið hefur verið að gera vel og búa þannig um hnútana að við hröðum málsmeðferðinni. Það hefur okkur tekist með forgangsmeðferðarmálunum sem taka innan við mánuð núna í afgreiðslu. Okkur hefur tekist að stytta málsmeðferðartímann undanfarna mánuði. Hér liggur fyrir frumvarp í þinginu sem gerir regluverk okkar sambærilegra öllum löndum í kringum okkur varðandi ákveðinn hóp sem leitar eftir alþjóðlegri vernd. En við þurfum auðvitað að hafa það alveg á hreinu að þeir sem leita eftir alþjóðlegri vernd og eiga rétt á henni, eru að flýja ofsóknir eða ómannúðlega meðferð, hafa ekki vernd og fá hér efnismeðferð, munu fá alþjóðlega vernd ef þeir uppfylla þau skilyrði, sama hve margir það eru. Þannig að kerfið okkar þarf að vera í stakk búið til að takast á við þann hóp og sinna honum vel og svara honum fyrr. Það gerum við t.d. með þeim lagabreytingum sem ég hef lagt fram til til að setja fleiri mál í forgangsmeðferð, þau mál sem almennt leiða til neikvæðrar niðurstöðu svo að við getum hraðað allri málsmeðferð og unnið með sóma að þessum málaflokki í allar áttir.

Ég sé nefnilega að í fjármálaáætlun sem við ræðum í dag eiga fjárframlög í málaflokkinn Réttur einstaklinga, trúmál og stjórnsýsla dómstóla og stjórnsýsla dómstóla að standa í stað en undir þann málaflokk, málefnalið 10, heyra málefni útlendinga.

á. Það kemur inn í fjárauka eftir á ef vanáætlað var hversu mikla fjármuni þurfti til að standa undir þeirri þjónustu sem við bjóðum þeim upp á sem bíða eftir svari um alþjóðlega vernd. Þannig hefur þessu verið fyrir komið

landamæravörslu, sem er náttúrlega óhjákvæmilegt, og svo aukinnar áherslu á að taka á kynferðisofbeldi, sem er líka óhjákvæmilegt en vissulega lofsvert. Ég hef áður

eiginlega ekki lágmarkskröfum um það þjónustustig sem á að ríkja í hverju sveitarfélagi.

Helstu áherslur í fjármálaáætlun eru m.a. að styrkja rafræna innviði. Ég átta mig ekki alveg á því hvernig þær áherslur ríma við að öll eigi að njóta réttaröryggis á Íslandi og traust ríki til dómstóla. Samkvæmt könnun Gallups, sem framkvæmd var 14. janúar til 15. febrúar 2021, sögðust 31% aðspurðra bera lítið traust til dómskerfisins og 23% hvorki mikið né lítið traust. Hlutfall karla sem báru mikið traust til dómskerfisins var 51% á móti 40% kvenna en 40% karla töldu sig þekkja vel til starfseminnar á móti 29% kvenna. Þá var einnig meira traust á dómskerfinu hjá háskólamenntuðum og þegar fjölskyldutekjur voru 1.250.000 kr. eða hærri. Það gefur augaleið að traust er meira þar sem fjölskyldutekjur eru hærri því að það kostar peninga að höfða dómsmál og það tekur gríðarlega mikla orku og þrek frá einstaklingum. Það eru mörg mál sem rata aldrei til dómstóla, annaðhvort þar sem einstaklingar telja sig ekki treysta dómstólum fyrir málinu eða þá að mál er látið daga uppi hjá lögreglu og því engin rannsókn til staðar svo að ekki er unnt að saksækja.

meira gagnsæi og ég held að það verði til bóta og efli traust að fólk sjá hvar málið er í ferli, að það fái aðgang að gögnunum samstundis og geti fylgst vel með málinu. Ég held að það sé einn liður af mjög mörgum þáttum sem þurfa að koma inn. Eftirfylgni með aðgerðaáætluninni er stór partur af því sem og öll sú vinna og breytingar á lagarammanum sem styrkja

Ég veit að það er mikið verk fyrir höndum og það eru ekki bara þessi atriði sem munu treysta og tryggja trú fólks á kerfinu. Það er svo sem alltaf ágætt að spyrja í hvað peningarnir fara en ég vil aðeins spyrja út í það hvað telst vera réttlætanlegur sparnaður innan kerfisins.

Mig langar að spyrja aftur út í þetta í ljósi þess að nú liggja fyrir á þingi breytingar á útlendingalögum þar sem orðið „skilvirkni“ kemur mjög oft fyrir. Skilvirknin felur þó í sér að gera kerfið ómannúðlegra og geta hent fólki úr landi sem ekki hefur fengið einstaklingsbundið mat á aðstæðum því að kerfið er með lögunum að fá heimild til að segja einfaldlega: „Computer says Finnst ráðherra þessi áætlaða ómannúðlega meðferð á umsækjendum um alþjóðlega vernd vera réttlætanlegur fórnarkostnaður til að auka skilvirkni Útlendingastofnunar í stað þess að efla Útlendingastofnun svo að hún geti boðið upp á mannúðlega málsmeðferð og skilvirka fyrir einstaklingana sem þurfa á

hjá Útlendingastofnun um það hvort þeir falli undir þá skilgreiningu sem varin er í mannréttindasáttmála Evrópu um að þurfa á alþjóðlegri vernd að halda sama hvort aðilar fá forgangsmeðferð eða efnismeðferð. Það er matið sem fer alltaf fram.

og geti fyrr aðlagast íslensku samfélagi en það er líka mannúð í því fólgin að fólk fái svar og bíði ekki í óöryggi til lengri tíma þó að svarið sé neikvætt. Almennt eru þessi mál sem hv. þingmaður vísar til mál þar sem aðilar hafa fengið vernd annars staðar. Í frumvarpinu er gefinn kostur á því, sérstaklega með nýju ákvæði, að það fólk geti óskað eftir dvalarleyfi af mannúðarástæðum. Það er ekkert Evrópuland með sambærilegar reglur og við og þess vegna höfum við séð gríðarlega aukningu á þessum hópi hér sem almennt leiðir til neikvæðrar niðurstöðu. Það að hraða málsmeðferð þeirra sem fá neikvæða niðurstöðu í kerfinu okkar er skynsamlegt til að bæta þjónustuna og hraða málsmeðferð þeirra sem fá jákvæða niðurstöðu en bíða allt of lengi í dag eftir þeirri niðurstöðu.

þegar fréttir bárust af sérstöku verkefni af hálfu dómsmálaráðherra um vinnu við að rýna málsmeðferðartíma í efnahagsbrotamálum. Sú vinna er auðvitað af hinu góða og ekkert við hana að athuga. En þessi vandi á við um alla brotaflokka og það eru dálítið sérstök skilaboð að taka allt annan brotaflokk fyrir en þann sem mest hefur verið til umfjöllunar vegna þessa vanda. Það er nefnilega enn reglulega að gerast að dómar fyrir alvarleg kynferðisbrot séu mildaðir á áfrýjunarstigi vegna þess að málin hafa dregist í kerfinu. Allir armar kerfisins verða að hafa burði til að vinna hratt án þess að gefa afslátt af gæðum. Þessi vandi hefur mesta þýðingu í þeim málum þar sem þungir dómar falla, eins og t.d. í nauðgunarmálum og í málum sem varða kynferðislega misnotkun á börnum. Það er eðlilegt að horfa á alla þá brotaflokka sem þetta á við um. Efnahagsbrotamálin eru vissulega þar á meðal en sannarlega ekki ein. Kynferðisbrotamálin eru í forgangi innan kerfisins en engu að síður er þetta staðan. Margt gott hefur verið gert og ekki síst af kerfinu sjálfu, ferlar styttir o.s.frv. En vægari dómar bara vegna málsmeðferðartíma — þetta má ekki gerast í ljósi hagsmuna þar að baki, hagsmuna brotaþola og hagsmuna samfélagsins alls. Þetta er að gerast og er hluti af okkar veruleika í dag. Það er gríðarlega þungbært fyrir þolendur að bíða lengi eftir svörum og dómstólarnir eru meðvitaðir um mannréttindi sakborninga hvað þetta varðar. Sjálfstæðisflokkurinn hefur farið með þetta ráðuneyti í sjö ár og allan tímann hefur þetta verið staðan.

Fyrsta verkið var að efla og fjölga stöðugildum. Það var fjölgað um 15 stöðugildi samanlagt á landsvísu og lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu fékk

Ráðuneytið hefur kallað reglulega eftir upplýsingum um málshraðann í þessum málum og það hefur komið í ljós að það hefur gengið vel að stytta tímann.

að stytta málsmeðferðartíma og það hefur verið í algjörum forgangi langt fram yfir aðra málaflokka oft og tíðum vegna þeirrar skýru aðgerðaáætlunar sem var sett fram undir forystu Sjálfstæðisflokksins í dómsmálaráðuneytinu sem hefur verið fylgt gríðarlega vel eftir síðustu ár.

um að það sé alrangt sem hér kemur fram.

En staðan er sú að þetta gerist trekk í trekk og linnir ekki. Í dómum er gjarnan talað um að ákæruvaldið hafi ekki getað gefið skýringar á töfum, en svarið er ekki mikið flóknara en það að málin eru mörg

verði vægari vegna kerfisins. Það er það sem við erum að ráðast gegn með auknu fjármagni í þessum málum. Það þarf bæði að ráðast að rót vandans en líka á halann og það erum við að gera varðandi boðunarlistann í fangelsi, mjög skýrar og afdráttarlausar tillögur um aukna samfélagsþjónustu, betri nýtingu á fangelsisplássunum okkar

Stafræn réttarvörslugátt verður eitt af því sem sérstaklega er fjallað um í þessari fjármálaáætlun. En síðan þarf líka að stytta boðunarlistann af því að það felst í því refsing að bíða. Þannig getum við lagað kerfið frá öllum endum.

Hefur sú vinna fengið forgang í ljósi þess hve gagnlegt það yrði að geta þinglýst gögnum rafrænt í stað þess að þurfa að mæta á staðinn þegar faraldurinn geisar?

Hver er staðan í dag og hefur Covid sett strik í reikninginn hvað þetta varðar? Hafa dómstólar lagt aukna áherslu á innleiðingu fjarlausna til að tryggja sóttvarnir og koma í veg fyrir röskun á starfsemi? Í fjármálaáætlun haustsins kom fram markmið um að fyrir árið 2025 verði viðbragðstími í útköllum í forgangsflokki innan við tíu mínútur. Einnig kom fram það markmið að fyrir árslok í ár liggi fyrir mælingar á viðbragðstíma í umdæmum landsins.

og aflýsingar eru 42% skjala. Nú eru bankarnir að tínast inn í það kerfi og byrja að nýta þessar rafrænu aflýsingar sem er aðfari og fyrsta skrefið í átt að fullum rafrænum þinglýsingum. Ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta sérstaklega. Þetta mun tryggja töluverðar umbætur fyrir almenning af því að núverandi kerfi er bæði frekt og þungt og biðin er oft löng og kostnaðarsöm. En þetta mun líka auka svigrúm sýslumanna í heild sinni og gefa þeim tækifæri til að forgangsraða öðruvísi. Það hef ég sýnt fram á með nýrri skýrslu sem mun liggja fyrir þinginu fljótlega um framtíðarsýn sýslumanna sem ég hef birt.

eftirfylgnin skýr. Við erum í mörgum tilfellum að ná þessu niður en ekki öllum. Það er ríkislögreglustjóri sem sér um þessa eftirfylgni og skoðar þetta reglulega og gerir þessar mælingar. Lögregluráð hefur líka komið sterkt þar inn sem við erum að lögfesta, vonandi fljótlega, með frumvarpi um frumvarpi um breytingar á lögreglulögum þar sem samráð og samhæfing allra lögregluembætta á landinu hefur aukist verulega með þeirri ráðstöfun.

Ég held að verkefnið sé að það endurspegli betur samfélag okkar, eins og hv. þingmaður nefnir varðandi launastrúktúr og annað, en líka varðandi réttindi og skaðabótaréttindi barna sem dæmi. Það er eitthvað sem við þurfum að skoða og hefur verið í vinnslu en hefur ekki náðst að klára og er heilmikil vinna.

sem snýr að heilbrigðismálum. Útgjöld til heilbrigðismála eru fyrirferðarmest allra málaflokka á tímabili þessarar áætlunar en þau nema 31% rammasettra útgjalda áætlunarinnar. Rekstrarframlög til heilbrigðismála hafa aukist mikið á kjörtímabilinu og verða framlög til rekstrar orðin tæplega 267 milljarðar kr. á árinu 2022. Fjárframlög vegna fjárfestinga, þ.e. framkvæmda, vega líka þungt í heilbrigðishluta áætlunarinnar og verða um 27 milljarðar árið 2022. Um 19 milljörðum kr. hærri fjárhæð verður lögð í fjárfestingar í heilbrigðiskerfinu á árinu 2022 en árið 2017 en sú aukning skýrist að stærstum hluta af framkvæmdum vegna byggingar nýs Landspítala við Hringbraut. Í Covid-19 faraldrinum hefur verið lögð áhersla á að verja innviði samfélagsins og vernda þann árangur sem náðst hefur á kjörtímabilinu í velferðar- og heilbrigðismálum. Þessi fjármálaáætlun markast einnig af þeirri áherslu. Því má í henni sjá áframhaldandi áherslu á styrkingu heilbrigðiskerfisins. Ég nefni nokkur atriði sem lögð er áhersla á í heilbrigðismálunum: a. NLSH: Bygging nýs Landspítala er risavaxið verkefni sem lögð er áhersla á að fjármagna í fjármálaáætlun. Á fjárlögum ársins 2021 renna 12 milljarðar til framkvæmda vegna verkefnisins.

Fram undan eru meiri umsvif í byggingarframkvæmdum. Uppsteypa meðferðarkjarna er hafin og verður samkvæmt áætlunum lokið árið 2023. Framkvæmdir við önnur hús á lóðinni eru í burðarliðnum, svo sem rannsóknarhús og tvö bílastæðahús. Það skiptir miklu að við höldum framkvæmdum við nýjan Landspítala áfram en nýbyggingarnar verða bylting í heilbrigðisþjónustu og munu gjörbreyta allri aðstöðu spítalans til hagsbóta fyrir starfsmenn, sjúklinga og aðstandendur b. Grensás: Næst má nefna viðbyggingu við Grensás sem einnig er fjármögnuð að fullu í fjármálaáætlun. Á fjárlögum ársins 2021 runnu 300 milljónir til undirbúnings viðbyggingar Landspítala við Grensás og 200 milljónir árið 2020. Verkefnið er löngu tímabært og mun bæta aðstöðu til endurhæfingar á Grensási til muna. Núverandi húsnæði er nær 50 ára gamalt og stenst varla nútímakröfur fyrir sjúkrahúsþjónustu. Gert er ráð fyrir rúmlega 30 endurhæfingarrýmum á tveimur sólarhringsdeildum og öll aðstaða verður til fyrirmyndar. Framkvæmdir við viðbygginguna eru fjármagnaðar í fjármálaáætlun en árin 2022–2024 eru 2,4 milljarðar eyrnamerktir framkvæmdinni sem kostar í heild samtals um 2,9 milljarða kr. c. Aðrar framkvæmdir: Einnig má nefna mikilvægar framkvæmdir á landsbyggðinni. Á Akureyri verða tvær heilsugæslustöðvar í stað þeirrar sem nú er og og áformað er að byggja nýjar legudeildir við Sjúkrahúsið á Akureyri. Á Selfossi stendur yfir undirbúningur að viðbyggingu við sjúkrahúsið ásamt endurbótum á húsnæðinu og í Reykjanesbæ er hafinn undirbúningur að endurbótum á húsnæði Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja og byggja á nýja heilsugæslustöð.

Árin 2020–2021 hafði greiðsluþátttaka sjúklinga verið lækkuð um 1,1 milljarð kr. og nemur lækkunin í heild því 4,3 milljörðum kr. frá og með árinu 2020. Það hefur verið mitt markmið að greiðsluþátttökuhlutfall íslenskra heimila af heilbrigðisútgjöldum verði sambærilegt því sem best gerist á Norðurlöndum. Árið 2018 nam hlutdeild íbúa Norðurlandaþjóðanna í heilbrigðiskostnaði 15,2% að meðaltali, sem eru nýjustu tölur sem til eru yfir Norðurlandameðaltalið. Samkvæmt fjármálaáætlun má ætla að hlutfallið á Íslandi verði komið niður í 13–14% árið 2025 og markmið okkar um sambærilegt greiðsluhlutfall og annars staðar á Norðurlöndunum því í höfn. Það verður gríðarlega merkur áfangi en lækkun greiðsluþátttöku er stærsta og mikilvægasta jöfnunaraðgerð sem ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hefur ráðist í á kjörtímabilinu. Loks vil ég nefna geðheilbrigðismál. Ég hef lagt mikla áherslu á eflingu geðheilbrigðisþjónustunnar en samtals hafa framlög til geðheilbrigðismála verið aukin um rúman 1,1 milljarð frá því að ríkisstjórnin tók við. Þessi hækkun hefur skilað sér í stóraukinni geðheilbrigðisþjónustu í heilsugæslunni og fullri mönnun geðheilsuteyma, svo að nokkur dæmi séu nefnd. Fjárframlög til geðheilbrigðisþjónustu hækka árlega um 100 millj. kr. árin 2022–2025 og í lok ársins 2026 verður hækkun til geðheilbrigðismála því orðin samtals 1.555 millj. kr. Þau atriði sem ég hef farið hér yfir í stuttu máli endurspegla áherslur ríkisstjórnarinnar á þessu kjörtímabili og væntanlega

Hæstv. forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir þessa snöru yfirferð. Í síðustu fjármálaáætlun voru veittir fjármunir til þess að bæta og stækka húsnæði vegna endurhæfingardeilda Landspítalans við Grensás. Ég heyrði vel hvað hæstv. ráðherra sagði hér vegna þess það er mjög ánægjulegt að nú sé loks ráðist í þessar framkvæmdir og þær kláraðar. Það sem ég velti fyrir mér eru aðrar endurhæfingarstofnanir. Ég nefni Kristnes og Reykjalund og Hveragerði o.fl., þar sem endurhæfing felur í sér öll úrræði sem miða að því að fólk endurheimti andlega, líkamlega og félagslega færni eða að viðhalda færni fólks og fyrirbyggja frekari skerðingu. Endurhæfing byggist á virkri þátttöku sjúklings og þverfaglegu samstarfi fagfólks þar sem helstu fræðigreinar eru sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun, félagsráðgjöf, hjúkrun, læknisfræði, sálfræði og talmeinafræði. Endurhæfing er hluti af almennri þjónustu sjúkrahúsa en hún er einnig veitt á þessum endurhæfingarstofnunum og þess vegna dreg ég þær svolítið fram. Ég fagna því auðvitað að ráðast eigi í uppbyggingu og klára á Grensás. En ég er dálítið spyrjandi gagnvart þessum öðrum stofnunum sem gegna jafn miklu hlutverki og mér finnst slæmt ef við ætlum

og áverka. Húsnæðið á Grensás er nær 50 ára gamalt og stenst engan veginn nútímakröfur sem birtist í skorti á ýmiss konar grunnaðstöðu. Það hefur nú þegar farið fram mikill undirbúningur við frumhönnun og þar verður öll þjálfunaraðstaða og meðferðarrými til fyrirmyndar og uppbyggingin mun gjörbylta aðstöðu til endurhæfingar þar

að mörgu leyti verið ákveðinn burðarás í endurhæfingarþjónustu á Íslandi. Mér finnst afar mikilvægt að það sé aukið samstarf á milli Grensáss og Reykjalundar í endurhæfingarstefnunni sem við höfum nú

en fyrst og fremst þarf hugmyndafræði endurhæfingar að vera partur af allri heilbrigðisþjónustu, allt frá heilsugæslu og í gegnum okkar flóknustu spítalaþjónustu.

Ég vil spyrja hæstv. heilbrigðisráðherra, með tilliti til fyrri spurningar og svars, hvort og hvernig ætlunin er að koma til móts við þessa einstaklinga á komandi misserum. Er nægjanlegt fjármagn veitt til þeirra hjúkrunarheimila þar sem þessir 240 einstaklingar búa svo þau geti að fullu staðið að raunhæfri endurhæfingu, þar sem við segjum að hugmyndafræði endurhæfingar eigi að umlykja allt heilbrigðiskerfið?

Við höfum verið með það markmið að útbúa sértæka endurhæfingu fyrir unga hjúkrunarsjúklinga.

langar mig líka að nefna bakdeildina í Stykkishólmi. Við höfum verið að bæta aðstöðu þar sem hefur verið mjög sértæk og mikilvæg aðstaða fyrir sjúklinga með bakvandamál. Það hefur verið mjög ánægjulegt að geta tekið þátt í því að ráðstafa auknu fjármagni til þeirrar þjónustu. Herra forseti. Fjármálaáætlunin lofar engu þegar kemur að nauðsynlegu fjármagni til reksturs hjúkrunar- og dvalarrýma um land allt. Að því leyti kemur ríkisstjórnin hreint fram, a.m.k. er engin aukning í málaflokkinn heldur er dregið úr á sama tíma og öldruðum fjölgar. Á sama tíma og miklu fjármagni er sóað í að láta fólk með færni- og heilsumat dvelja í dýrum sjúkrarýmum í stað ódýrari hjúkrunar- og dvalarrýma, óhentugum úrræðum fyrir þessa einstaklinga á síðustu árum æviskeiðs síns, er hjúkrunarrýmum fækkað á landsbyggðinni. Tökum dæmi: Á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Hvammstanga er pláss fyrir 20 heimilismenn í hjúkrunar- og dvalarrýmum en fjármagn skorið við 14, rúmin standa auð. Á Hvolsvelli er ekki boðið upp á varanlega nýtingu rýma heldur bara bráðabirgðanýtingu fram á næsta ár en þá skal skorið niður um sjö. Hvers vegna? Jú, einfaldlega vegna þess að fjárhæð daggjalda sem fylgja einstaklingum í dvöl dugar ekki fyrir rekstrinum og þess vegna þarf að tæma rúmin. Því þarf að haga málum þannig að spara í rekstrinum með því að fylla ekki þessi rúm. Herra forseti. Í fjármálaáætlun segir að á árinu verði unnið að endurmati útgjalda vegna hjúkrunarþjónustu við aldraða í samvinnu heilbrigðisráðuneytis og fjármála- og efnahagsráðuneytis. Þá komum við að niðurstöður Gylfanefndar sem greina skyldi raungögn um rekstrarkostnað hjúkrunarheimila því að því að allir rekstraraðilar hafa áratugum saman bent á að daggjöldin dugi ekki fyrir raunkostnaði. Skýrsla nefndar var send ráðuneyti fyrir hálfum mánuði og spyr ég, þar sem ég vænti þess að hæstv. heilbrigðisráðherra sé kunnugt um innihald skýrslu Gylfanefndarinnar: Má vænta þess að ríkisstjórnin heimili Alþingi að hækka framlög til hjúkrunarheimila við meðferð þessa máls hér á þingi eða munu rekstraraðilar áfram þurfa að hafa tóm rúm vegna vanfjármögnunar?

hjúkrunarrýma á þessu ári til að geta bætt við 90–100 rýmum vegna brýnnar þarfar.

eftir vinnu þessarar nefndar. Það er af heilum hug sem ég hef alltaf sagt að mikilvægt væri að greina raunkostnað við rekstur hjúkrunarheimila en um leið að horfast í augu við að þetta er ekki einfalt mál. Það er ekki eitt verð sem hentar alls staðar. Það er mismunandi hjúkrunarþyngd, það eru mismunandi rekstrareiningar. Það er mismunandi fjarlægð frá annarri þjónustu, hvort sem það er spítali eða heilbrigðisstofnun, heilsugæsla, hversu öflug er heimahjúkrun o.s.frv. Við höfum verið að ráðstafa auknu fé til heimahjúkrunar í góðu samstarfi, til að mynda við Reykjavíkurborg, og ég er sérstaklega ánægð með það samstarf vegna þess að þar höfum við verið samstiga í því að einhenda okkur í að bjóða fjölbreyttari úrræði til þess að fólk geti verið lengur heima. En skýrsla Gylfa Magnússonar og sú vinna var auðvitað fyrst og fremst hugsuð til þess að við værum með skýrari mynd af því hver raunverulegur kostnaður væri við rekstur hjúkrunarrýma.

þar sem búast má við að Gylfanefndin sýni svart á hvítu að þetta hefur verið vanfjármagnað hingað til. Í síðustu fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar, þessari sem ætlunin var að starfa eftir árið 2020–2024, var hjúkrunarþjónusta, svo sem hjúkrunarheimili, að lækka á fimm árum um 3,3% þrátt fyrir mikla fjölgun

Hvernig getur þetta átt sér stað? Heimaþjónustan er vissulega góðra gjalda verð en þegar fólk er komið með færni- og heilsumat þýðir það í raun að fólk getur ekki búið heima hjá sér heldur þarf þessa þjónustu annars staðar, á hjúkrunarheimilum. Þetta eru einstaklingar sem hafa lagt sitt af mörkum til samfélagsins og maður skyldi ætla að þeir ættu að eiga kost á að dvelja í

Hækkun ársins skýrist af byggingu rýma en ekki rekstri. Og af því að hæstv. heilbrigðisráðherra hefur talað hér í pontu um að henni þyki vænt um ríkissjóð

á höfuðborgarsvæðinu. Við gerum ráð fyrir 544 millj. kr. til viðbótar á næsta ári til reksturs hjúkrunarrýma, 250 millj. kr. á árinu 2022 til heimahjúkrunar þannig að við erum að auka þessa þjónustu.

velferðarnefnd. En ég vona að það geti farið saman, virðulegi forseti, að þykja vænt um ríkissjóð og líka að leggja sitt af mörkum til að ná saman heildstæðri stefnu til að sinna ört stækkandi hópi eldra fólks á Íslandi. Það er fólk sem á skilið bestu mögulegu þjónustu og fyrst og fremst þjónustu sem gerir fólki kleift að vera lengi heima, eins lengi og það sjálft kýs, með sveigjanlegum og fjölbreyttum úrræðum. Það er það sem við höfum lagt áherslu á á þessu kjörtímabili jafnframt því að byggja upp ný hjúkrunarheimili.

Virðulegi forseti. Ég veit að hv. þingmaður er mér algerlega sammála um það hversu ófyrirsjáanlegur þessi faraldur er og hversu oft og iðulega við höfum þurft að bregðast við á Alþingi. Þingið hefur í raun staðið saman eins og einn maður í því að fara í gegnum ítrekaðar fjáraukatillögur o.s.frv. aftur og aftur á árinu 2020 vegna faraldursins, vegna þess að við töldum til að byrja með að hann tæki miklu skemmri tíma en hann síðar gerði o.s.frv. Nú ári síðar erum við svo í raun

vegna þess hversu snúið það er að setja faraldurinn inn í almennar áætlanir, þar sem við erum að tala um þennan hefðbundna rekstur, rammasett útgjöld og slíkt. Nú er fjármálaáætlun og auðvitað fjárlög sett þannig saman að þar er svigrúm. Það er ákveðið útgjaldasvigrúm, það er ákveðinn hluti fyrir ófyrirséð útgjöld. Við gerum ráð fyrir því að við getum

ný afbrigði veirunnar sem við vitum ekki nákvæmlega hvernig haga sér. Við erum að tala um afbrigði sem smitast meira milli barna. Við erum að tala um bóluefni sem við vitum ekki nákvæmlega hvernig virkar á stökkbreytta afbrigðið o.s.frv. En ég held að það sem við

Við þurfum að sinna sýnatöku. Við þurfum að sinna úrvinnslu sýna, við þurfum að vera með nægilega mikið af tækjum o.s.frv. og svo þurfum við að tryggja þjónustu Covid-göngudeildar og huga að mögulegum öndunarvélum og slíku ef faraldurinn fer á flug. Það er heilbrigðiskerfið okkar sem verður að bregðast við og við gerum alltaf ráð fyrir því að bæta heilbrigðiskerfinu okkar að fullu það sem það þarf að glíma við vegna Covid. Síðan erum við að tala um annars

Það mæðir mikið á okkar öfluga framlínustarfsfólki í heilbrigðisstéttinni vegna heimsfaraldursins og eiga þau hvert og eitt þakkir skildar fyrir sitt óeigingjarnan starf. En það er fleira sem mæðir á heilbrigðiskerfinu en bara veiran. Biðlistar eru stórt vandamál sem virðist hafa stækkað nokkuð á kjörtímabilinu. Ég nefni breytingar á framkvæmd krabbameinsskimana sem hafa verið í deiglunni. Það hefur þrengt að starfstækifærum sjúkraþjálfara og talmeinafræðinga. Ég vil líka nefna niðurgreiðslu á sálfræðiþjónustu sem Alþingi samþykkti með öllum greiddum atkvæðum en er ekki fjármögnuð. Ég sé ekki að þessi álitaefni eða vandamál séu nefnd eða tekin sérstaklega fyrir í fjármálaáætluninni og á þar við að það er enginn sérstakur kafli um það hvernig til stendur að fjármagna bætta þjónustu að þessu leyti. Í áætluninni er nokkuð fjallað um skipulag framkvæmda við nýja Landspítalann og mikilvægi þess að endurskoða skipulag fjárfestinga og framkvæmda til að tryggja skýra forgangsröðun og góða nýtingu fjármuna. Það er auðvitað mikilvægt og ég tek heils hugar undir það.

hvort og þá hvaða fjármagn verði sett sérstaklega í það núna að tækla biðlistavandann, eins og ég hef verið að fjalla um hér og kannski ekki síst í samhengi við niðurgreiðslu á sálfræðiþjónustu. Spurning mín til ráðherra er sem sagt: Er verið að setja sérstakt fé í það núna að tækla biðlistavandann innan kerfisins?

í samfélaginu enda höfum við bætt inn í útgjaldaramma geðheilbrigðismála nálægt milljarði á ársgrundvelli Það er mjög mikil efling geðheilbrigðisþjónustu á þessu kjörtímabili og öll geðheilsuteymin eru fullmönnuð. Ég veit að hv. þingmaður hefur sérstakan áhuga á því sem lýtur að samningum við sjálfstætt starfandi sálfræðinga og það hef ég líka. Mér finnst miður hvernig þingflokkur Viðreisnar hefur rætt þau mál vegna þess að

Það sem Alþingi samþykkti var að hægt væri að ganga til samninga við sálfræðinga eins og aðra heilbrigðisstarfsmenn um heilbrigðisþjónustu sálfræðinga eins og annarra og það er algerlega sjálfsagt og eðlilegt að það sé gert. Það var gert í lögum um sjúkratryggingar, eins og hv. þingmaður veit. Ég lagði áherslu á það að ráðstafa strax á þessu ári 100 milljónum í að hefja þá vegferð að semja við sjálfstætt starfandi sálfræðinga. Þingflokki Viðreisnar hefur þótt einhvers konar aðhlátursefni og aðfinnsluefni að það skuli hafa verið gert og mér finnst það líka mjög niður og mér finnst það ekki góður málflutningur. Það verður að taka höndum saman (Forseti hringir.) varðandi sálfræðiþjónustu það höfum við gert í gegnum heilsugæsluna, það höfum við gert í gegnum geðheilsuteymin og það munum við gera með ört vaxandi samningum við sjálfstætt starfandi sálfræðinga.

þjónustu sem veitt er í einkarekstri utan sjúkrahúsa, sem er mikilvægt skref til að tryggja skilvirkni og samræmingu í þjónustukaupum innan kerfisins. En vinnan hefur, eins og við þekkjum, tekið töluverðan tíma. Einn helsti ókostur núverandi kerfis er kannski skortur á gagnsæi. Sá skortur vinnur óhjákvæmilega gegn vinnu við að geta greint sóknarfærin okkar í að gera kerfið hagkvæmara. Á það hefur líka verið bent af hálfu sérfræðinga að núverandi fyrirkomulag kunni að hafa letjandi áhrif á framleiðni innan kerfisins, þ.e. að við séum í einhverjum tilvikum jafnvel að veita minni þjónustu en við gætum verið að veita. Þess vegna liggur á að koma á fót skýrara og gagnsærra kerfi. Mig langar í því sambandi til að spyrja hæstv. ráðherra tvíþættrar spurningar: Hvað líður ferlinu við innleiðingu þessarar kostnaðargreiningar og gætir áhrifa innleiðingar í fjármálaáætluninni sem við erum að ræða hér í dag?

núna. Gert er ráð fyrir því í heilbrigðisstefnu, og í raun í þeirri áætlun sem við erum að vinna samkvæmt, á allra næstu árum að innleiða DRG í alla heilbrigðisþjónustu og þar þurfum við auðvitað að hafa ítarlega kostnaðargreiningu, ekki bara í opinbera heilbrigðiskerfinu heldur líka í kerfinu sem hefur verið rekið samkvæmt samningum. Mig langar líka að nefna heilsugæsluna sem hefur verið með sérstakt fjármögnunarkerfi og hefur fengið töluverða reynslu hér á höfuðborgarsvæðinu og við höfum verið að skuggakeyra á þessu ári fyrir landsbyggðarheilsugæsluna.

mismunandi félagslegum þáttum sem snúast stundum um dreifbýl svæði, stundum um að félagsleg samsetning sé með einum hætti frekar en öðrum o.s.frv. Þetta hefur gefist mjög vel vel á höfuðborgarsvæðinu og við sjáum að það mun hafa mjög jákvæð áhrif á landsbyggðinni sömuleiðis. Þá sé ég fyrir mér a.m.k., og í samræmi við heilbrigðisstefnu og þessa áætlun sem við höfðum verið að leggja upp með,

tilteknar valkvæðar aðgerðir séu óheimilar um langt skeið. Það hefur áhrif á fólk sem er að bíða eftir aðgerðum

opnar augu manns fyrir því að biðlisti er yfir höfuð ekkert sérstaklega góður mælikvarði á það hver staðan er. Það getur verið fólk sem bíður eftir því að komast þangað en svo getur líka verið að fólk bíði á fleiri en einum stað

Það er verið að undirbúa þessa miðlægu biðlista núna hjá embætti landlæknis og það hefur staðið yfir um hríð. Við höfum öll þurft að víkja okkur töluvert að öðrum verkefnum undanfarið eins og

seinni part sumars. En þá spyr ég mig, af því að við erum með yfirfulla spítala af eldri borgurum, eins og hefur komið fram, og það er dýrasta úrræðið:

heilbrigðisstarfsfólk í gegnum spjallið. Það hefur gefist gríðarlega vel. Ég er mjög ánægð með þá uppbyggingu af því að hún hefur í raun og veru verið margföldun á þeirri þjónustu og hjálpar mjög mikið til við það að við þurfum ekki alltaf að leggja land undir fót til að tala við heilbrigðisstarfsfólk eða fá heilbrigðisþjónustu. Ég held að það sé líka hárrétt hjá hv. þingmanni að það miðlæga kerfi sem við erum að tala um hér varðandi biðlistana ætti mjög vel heima þar.

Það held ég að sé mjög mikilvægt. Hv. þingmaður spyr um aldraða og ég þreytist ekki á að segja að ég held að það sé alveg óendanlega mikilvægt að við séum með fjölbreyttari, með fjölbreyttari, persónulegri og einstaklingsmiðaðri úrræði fyrir gamalt fólk. Ekki þannig að maður breytist í einhvern málaflokk þegar maður verður gamall heldur að maður

og síðan komi kannski að hjúkrunarheimili þegar umönnunarþyngdin eða þjónustuþyngdin eykst. Þannig myndum við vilja hafa þetta og þess vegna höfum við verið að auka í þessi úrræði undanfarin ár. En við þurfum að gera enn betur.

Eins og þegar hefur komið fram er fjármálaáætlun lögð fram við óvenjulegar aðstæður. Gert er ráð fyrir að þau áhersluatriði sem kynnt voru við framlagningu síðustu fjármálaáætlunar haldi sér í öllum meginatriðum. Það er ekkert launungamál að við núverandi aðstæður er veruleg áskorun að takast á við

Þess mun áfram gerast þörf á næstu árum við aukna hagsmunagæslu vegna EES-samstarfsins. Búast má við að verkefni tengd norðurslóðum verði fyrirferðarmikil á næstu árum og þarf að tryggja örugg og farsæl samskipti við Bretland, eitt mikilvægasta viðskiptaland okkar í álfunni. Þá stöndum við frammi fyrir nýjum ógnum í öryggismálum sem tengjast fjölþáttaógnum, ekki síst á sviði netógna. Forsenda þess að hægt sé að mæta örum breytingum í umhverfi okkar og sýna viðbragðsflýti er að hugað verði að auknum sveigjanleika opinbera kerfisins. Tímabilið sem við erum að ganga í gegnum hefur einnig sýnt mikilvægi öflugrar borgaraþjónustu og eins stöndum við frammi fyrir endurreisn

Það skýrist að mestu leyti af því að framlög til uppbyggingarsjóðs EES lækka um rúman milljarð. Sjóðurinn er nú á seinni hluta samningstímabilsins og lækka framlög til hans í áföngum til ársins 2025.

Framlög til málefnasviðs 35 taka breytingum í samræmi við áherslur í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. Þar er gert ráð fyrir að hlutfall heildarframlaga til þróunarsamvinnu hækki úr 0,32% árið 2021 í 0,35% árin 2022–2026.

að geta samþætt þær auðlindir, ef það má orða þannig, sem við höfum í kerfinu eða þá ferla og annað sem við getum gripið til. Um það deilum við ekki, held ég.

að staða Íslands landfræðilega, viðskiptalega, og þegar við horfum á það sem skiptir okkur mestu máli, þ.e. sáttmálana, er slík að við verðum að vera á tánum alls staðar.

heldur ekki að ræða við hæstv. ráðherra um þær furðulegu tröllasögur sem bárust frá talsmönnum Sjálfstæðisflokksins í utanríkismálum um meint bann á bóluefnaútflutningi frá Evrópusambandinu og aðrir ráðherrar, ábyrgir hæstv.

og tengsl okkar við Evrópusambandið en þeim mun meira um varnarmál og Bandaríkin í tengslum við það. Evrópusambandið er einu sinni nefnt og jú, það er svolítið fjallað um EES-samninginn að vísu.

að gæta hagsmuna okkar í þessu bandalagi, eftirlátum Norðmönnum og síðan Svíum að gæta hagsmuna okkar: Er ekki kominn tími til þess á næstu fjárlögum verði settur alvörumetnaður

það er enginn sem gætir hagsmuna okkar annar en við sjálf og ESB gætir líka hagsmuna þeirra þjóða sem innan þess bandalags eru, ekki þeirra þjóða sem utan bandalagsins eru eða þeirra þjóða sem eru í gættinni, ef svo má segja. Mig langaði hins vegar að nota seinni spurningu mína hér til að minnast aðeins á þróunarsamvinnu.

0,7% og meðan við höfum ekki náð því markmiði held ég að óhætt sé að segja að við stígum ekki nógu stór skref í þeim málum á næstu fimm árum. Mig langar til að spyrja hæstv. utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra hvenær við munum ná yfirlýstum markmiðum Sameinuðu þjóðanna.

Varðandi þróunarsamvinnuna þá höfum við náttúrlega séð gríðarlega mikla aukningu. Ef við erum að tala um að einhver ríkisútgjöld hafi aukist hratt á undanförnum árum, fyrir utan heilbrigðismálin og félagsmálin, þá er það vegna þróunarsamvinnu. Þetta er mikil aukning á skömmum tíma. Það er mikilvægt að okkur gangi vel að nýta þessa fjármuni og það er margt sem má

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir ágæta ræðu og góðar spurningar. Það er rétt að við þurfum að gæta hagsmuna okkar þegar kemur að

og viðhaldi á Keflavíkurflugvelli og annars staðar á landinu. En við erum í fyrsta skipti núna að taka þátt í alþjóðlegu samstarfi, m.a. við NATO, þegar kemur að netógnum og fjölþáttaógnum eins og hv. þingmaður þekkir mjög vel.

Ég er enn að bíða eftir að framboðsræðunni ljúki og við förum að tala um framtíðina, vegna þess að það er ljóst að það eru svo mörg tækifæri sem verða til í svona ástandi. Auðvitað er það rétt sem hæstv. ráðherra fór í gegnum varðandi breytingarnar,

og það sé bráðnauðsynlegt fyrir okkur Íslendinga að reka öfluga utanríkisþjónustuna. Ég vil líka segja að hæstv. utanríkisráðherra hefur að mörgu leyti staðið sig vel að mínu mati. Við erum kannski ekki sammála um nokkra þætti í utanríkispólitíkinni, en ég ætla ekki að gera það að umtalsefni hér. Nú veit ég að hæstv. ráðherra er í nánu og miklu sambandi við bresk stjórnvöld.

að þetta sé skýrt. Síðan langar mig líka til að vita hvort hæstv. ráðherra hefur rætt það við bresk stjórnvöld, og velti því fyrir sér hér heima líka, hvort bólusetningarstefna Breta

Herra forseti. Ég þakka hæstv. utanríkisráðherra fyrir svarið og ítreka að það er auðvitað mjög gott að nýta hin góðu sambönd sem ég þykist vita að hæstv. ráðherra hafi við bresk stjórnvöld af ýmsum ástæðum.

hvernig viðræðurnar við Breta gangi um samskipti Íslands og Bretlands eftir Brexit. Ég veit að hæstv. ráðherra hefur mikla trú á því að það felist gríðarleg tækifæri í því fyrir okkur Íslendinga að Bretar hafi farið úr Evrópusambandinu. Þess vegna langar mig í fyrsta lagi að inna hæstv. ráðherra eftir því hvernig þeim samningum miði.

Ég þakka aftur hv. þingmanni fyrir málefnalega og góða ræðu og góðar spurningar. Varðandi skuggann þá held ég að við verðum bara að segja eins og er að skugginn sem hefur verið er í rauninni samskipti Breta og Evrópusambandsins. Það snertir alla þá sem búa í Evrópu. Það hefði mátt vera meiri metnaður í niðurstöðunni þegar kom að

Þeir þurftu að klára það sjálfir.

Stjórnvöld, bæði þar og hér, hafa fullvissað okkur um að þetta eigi ekki að koma að sök og hafi ekki áhrif á bóluefnadreifingu frá ESB til Íslands.

að ESB bregðist rétt við á tímum sem þessum með því að takmarka útflutning bóluefna? Telur ráðherra það forsvaranleg vinnubrögð af hálfu ESB að gæta þess ekki að undanskilja EES-löndin frá umræddum aðgerðum? Eða er ESB

Við höfum svo sannarlega staðið við okkar plikt þegar kemur að þessu samstarfi. En við sjáum hvað er að gerast annars staðar og við hljótum að taka mið af því.

Frú forseti. Helstu fréttirnar af þessari fjármálaáætlun, þeirri síðustu á kjörtímabilinu, eru þær að það er ekkert að frétta. Þetta er komið, þau eru hætt og bíða bara eftir kosningum. Í áætluninni eru tölur uppfærðar miðað við nýja hagspá talnatöflurnar í áætluninni eru uppfærðar eftir forskrift frá hagspá sem sýnir reyndar betri afkomu en búist var við, einkum vegna þess að Hagstofan hafði við spágerðina traustari gögn nú eftir að ársreikningar hafa verið birtir. En ríkisstjórnin endurmetur ekki stefnuna eða áætlanir fyrir málasviðin þótt sannarlega sé ástæða til, svo sem í heilbrigðismálum, menntamálum eða til að bæta kjör viðkvæmustu hópa samfélagsins sem jafnframt bera þyngstu byrðarnar í heimsfaraldri. Ekkert er að finna í fimm ára plani ríkisstjórnarinnar sem mætir vanda sveitarfélaga og landshluta sem augljóslega verða einstaklega illa úti við þessar aðstæður. Ég nefni Suðurnesin þar sem fjórði hver maður er án atvinnu og innviðir sem ríkið rekur á svæðinu vanbúnir til að glíma við þá vandasömu stöðu. Þar reynir sérstaklega á Vinnumálastofnun, sem er undirmönnuð, heilbrigðisstofnunina sem þarfnast mikils stuðnings, og menntastofnanir, sem þurfa fleiri bjargir til að veita atvinnuleitendum tækifæri til að styrkja stöðu sína á vinnumarkaði. Hagspáin gerir ráð fyrir langtímaatvinnuleysi og að um 10.000 Íslendingar verði enn atvinnulausir árið 2026. Við þurfum að beita ríkisfjármálunum með þeim hætti að líkurnar á því að slíkt langtímaatvinnuleysi geysi verði hverfandi. Kostnaðurinn sem því fylgir yrði mikill í krónum talið en afar slæm áhrif á lífsgæði þeirra sem enga vinnu fá, félagsleg áhrif og heilsufarsleg sem gætu varað lengur. Kostnaðurinn af Covid-kreppunni verður minni næstu fimm árin ef ríkið stígur inn með miklu myndarlegri hætti en áætlun til næstu fimm ára, sem við ræðum hér, gerir ráð fyrir með fjölbreyttum vinnumarkaðsaðgerðum og fjárfestingum. Nýta ætti slakann í hagkerfinu og vinna gegn atvinnuleysinu, renna fleiri stoðum undir atvinnulífið, verja velferðina og mæta tekjufalli fólks sem ekki fær vinnu. Nauðsynlegt er að atvinnusköpunin beinist að þeim sem mest þurfa á henni að halda. Aðgerðir ríkisstjórnarinnar sem kynntar hafa verið eru þannig að 85% starfanna eru ætluð körlum en atvinnuleysið er mest meðal kvenna, ungs fólks og innflytjenda. Þess vegna verður að mæta þörfum þeirra líka. En framtíðarsýn ríkisstjórnarinnar er önnur, eins og lesa má úr krónutölum sem áætlaðar eru í málasviðin. Framtíðarsýn ríkisstjórnarinnar er að afkomubatinn verði nýttur til að ná fyrr niður skuldastöðu ríkissjóðs, skuldastöðu sem þó er lág í öllum alþjóðlegum samanburði. Ríkisstjórnin vill umfram allt stöðva skuldasöfnun ríkissjóðs hratt og eigi síðar en árið 2025. Það vilja þau gera með því að minnka umfang ríkisrekstrar miðað við síðustu áratugi með niðurskurði á útgjöldum. Þessi stefna kemur skýrt í ljós með aðhaldsaðgerðum í mikilvægum málaflokkum eins og heilbrigðisþjónustu, skólum og öldrunarstofnunum í ár og á næsta ári, og með óútfærðum aðgerðum sem nema 90 milljörðum kr. á árunum 2023–2025. Einnig með því að bætur almannatrygginga og atvinnuleysistrygginga, vaxtabætur, barnabætur og fæðingarorlofsgreiðslur, hækki ekki til samræmis við laun. Með því er ríkisstjórnin að taka pólitíska taka pólitíska ákvörðun um að auka ójöfnuð í landinu. Það er stefnan, skráð og samþykkt, ef þau verða aftur saman í ríkisstjórn að loknum kosningum. Stefna fyrir öll málasvið í öllum ráðuneytum var unnin á síðasta ári og kynnt fyrir hálfu ári síðan. Við þingmenn getum því farið með sömu nefndarálitin inn í umræðuna og hagsmunaaðilar dustað rykið af umsögnum frá því í haust.

Í stefnunni eru mörg fögur orð, orð í tíma töluð, en einnig orð sem kennarar hafa heyrt mjög oft áður. Ég nefni sem dæmi að nú skal efla starfs-, iðn- og tækninám og list- og verknám. Þegar enn og aftur á að fara í ófjármagnað átak til að efla starfsmenntun í framhaldsskólum rifjast upp fyrir mér grein sem Jón Torfi Jónasson skrifaði árið 1997 í tímarit Félagsvísindadeildar Háskóla Íslands, sem ber yfirskriftina „Þjóðsögur úr skólakerfinu“. Þegar Jón Torfi skrifaði greinina árið 1997, fyrir næstum aldarfjórðungi, var hlutfall þeirra sem stunda starfsnám í framhaldsskólum 28%, sem er nánast sama hlutfall og er í dag. Í Hollandi og Svíþjóð er sambærileg tala 70% og í Þýskalandi 80%. Lengi hefur verið samstaða í umræðum um úrbætur á skólastarfi um að efla þurfi starfs-, iðn- og tækninám og list- og verknám. Hver maður veit að starfsnám er dýrara en bóknám og ef blása á í lúðra eru auknir fjármunir forsenda þess að markmiðin náist. Menntamálaráðherra hefur allt kjörtímabilið boðað eitthvað sem kallað hefur verið menntasókn en engir fjármunir eru ætlaðir til átaksins í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar sem staðfestir því miður að menntastefnan sem samþykkt var í gær er bara falleg orð á blaði og mun ekki skipta sköpum fyrir menntakerfið. Sennilega hefur þó sjaldan verið mikilvægara að efla menntakerfið en einmitt nú, bæði til að styrkja ungt fólk sem er án atvinnu, en einnig til að undirbúa okkur öll undir fjórðu iðnbyltinguna og allar þær breytingar á störfum og starfsumhverfi sem henni fylgja. Ójöfnuður vex vegna atvinnuleysis, en einnig vegna þess að ellilífeyrir og örorkulífeyrir hækka ekki í takti við lægstu laun, ef áætlanir ganga eftir. Þannig er fjölmennum hópum haldið í fátæktargildru. Það verður að minnka kjaragliðnun undangenginna ára og hækka elli- og örorkulífeyri. Hæstv. fjármálaráðherra lofaði með bréfi til eldri borgara í landinu árið 2013 að afnema tekjuskerðingar og afturkalla kjaraskerðingar eldri borgara. Hér stöndum við árið 2021 og enn er mörg þúsund eldri borgurum og öryrkjum haldið í fátæktargildru. Fólk sem ekki hefur tækifæri til að afla sér atvinnutekna hefur sumt engin lífeyrisréttindi, engar fjármagnstekjur og treystir algerlega á almannatryggingakerfið. Eina uppfærslan í fjármálaáætluninni fyrir kjör öryrkja og þá sem eldri eru er vegna fjölda þeirra en ekki til þess að bæta kjörin. Engin skref eru áformuð um að bæta kjör þeirra sem þurfa að treysta á greiðslur Tryggingastofnunar. Við í Samfylkingunni tökum undir kröfur um að lífeyrir hækki um krónutöluhækkanir lífskjarasamninganna og í takti við lágmarkstekjutrygginguna. Við höfum ítrekað lagt fram frumvörp í þeim efnum sem ekki hafa hlotið náð fyrir augum stjórnarflokkanna. Frítekjumark vegna launatekna öryrkja hefur haldist óbreytt frá 1. júlí 2009 og ætti með réttu að vera tvöfalt hærra í dag, hefði það fylgt launavísitölu. Þetta eitt og sér dregur úr virkni öryrkja sem annars gætu unnið meira á góðum dögum. Þarna er líka mikill og verðmætur starfskraftur ónýttur. Hætta á fátækt og fjárhagsþrengingum er mest meðal örorkulífeyrisþega og flókin skerðingarákvæði kerfisins ýta undir þá hættu. Hjálparstofnanir hafa núna á síðustu mánuðum sagt okkur frá mikilli aukningu matarúthlutana. Flestir sem leitar til þeirra eru öryrkjar, langveikar, einstæðar mæður og atvinnulaust fólk.

uppgjörs á halla Landspítala. Heilbrigðisráðuneytið tilkynnti þetta. Landspítalann hefði annars þurftu að skera niður um 4,3 milljarða kr. Það er ekki orð um þetta samkomulag í fjármálaáætluninni sem við ræðum hér en því var lofað að svo yrði og hæstv. heilbrigðisráðherra sagði í ræðum um fjárlagafrumvarp 2021 að hallinn og hvernig hann yrði réttur yrði ekki til þess að skerða þjónustu við sjúklinga.

að ráðherra sem telur að hann hafi tekið yfir fjárveitingavald Alþingis sitji sem allra styst í stóli fjármálaráðherra. Fjárlaganefnd þarf að sjá til þess að orð standi með samþykkt í þingsal. Fjárlaganefndin verður að taka þessa áætlun og gera á henni miklar breytingar þegar við komum saman eftir páska.

En það sem við fjöllum um er kannski óhefðbundin fjármálaáætlun að þessu sinni þar sem einungis eru réttir 96 dagar síðan við samþykktum síðast fjármálaáætlun í þinginu þannig að þungamiðja okkar umræðu er greinargerð fjármálaáætlunar sem birtist í því riti sem hefur fylgt þessari umræðu og verið dreift á Alþingi. Í því riti má vel sjá og lesa

Greinargerðin geymir ágætan vitnisburð um það að sterk og tímanleg viðbrögð við skyndilegri kreppu hafa skilað árangri. Hún geymir ágætan vitnisburð um að endurskoðun fjármálastefnu sem samþykkt var hér í haust rúmar vel þá fjármálaáætlun sem nú er lögð fram á þessum dögum á Alþingi og það var ekki sjálfgefið í haust þegar við vorum að ræða nýja fjármálastefnu og fjármálaáætlun í framhaldi af því að svo myndi verða.

en líka kunna að sleppa inngjöfinni þegar úr rætist. Það er þessi fína lína þar á milli sem er okkur oft erfitt að rata inn á. En takist okkur það munum við eiga hér bjarta framtíð og það skiptir miklu máli í svo mörgu tilliti,

En stóra málið er hve lengi áhrifa faraldursins gætir og hvernig efnahagslíf rís upp að honum liðnum. Undir það verðum við að búa okkur. Við verðum að hafa sveigjanleika og við verðum að hafa þor. Við höfum aukið útgjöld til okkar helstu kerfa og viðfangsefna á undanförnum árum og við erum að verja þau útgjöld í fjármálaáætluninni sem við ræðum í dag.

Við höfum ráðist í arðbærar fjárfestingar sem byggja undir framtíðarhagvöxt okkar til lengri tíma. Við höfum fjárfest í rannsóknum og nýsköpun sem við erum ekki í nokkrum vafa um að varða veginn til bættra lífskjara og búa til eftirsóknarverð tækifæri. Fjármálaáætlunin innifelur úrbætur í opinberum rekstri sem stöðugt verður að huga að. Við verðum stöðugt að huga að því hvernig við nýtum fjármuni fólksins í landinu. Fjármálaáætlunin birtir okkur sýn á það hvernig við ætlum aftur að ná tökum á ríkisfjármálunum, stöðva skuldasöfnun og búa þannig samfélagssjóð okkar undir að vera í færum til að bregðast við og geyma þau verkfæri sem verður að grípa til,

Ég trúi því að á þessu ári séum við á lokaspretti, ekki bara á lokaspretti kjörtímabils heldur á því skeiði að vinna bug á þessari óvæntu kreppu. Verkefni okkar er að verja innviði okkar, verja atvinnutækin sem munu rísa, eiga hér viðspyrnu sem fjölgar á ný störfum, vinna bug á atvinnuleysi, hefja aftur verðmætasköpun til að við getum byggt upp eftirsóknarverð lífskjör og tækifæri og skapa fólkinu okkar tækifæri sem það á skilið.

Það er undarlegt af því að í fjármálaáætlun eiga stjórnvöld að leggja fram stefnu sína til þess að það sé fyrirsjáanleiki í því hvað við erum að fara að gera í fjármálum ríkisins,

að næstu tugum milljóna til eða frá, það fer eftir stærð verkefna. Hún þarf ekki að vera hárnákvæm. Við vinnum í því eftir því sem við komumst nær þeim verkefnum sem valin eru.

Það er alltaf gagnrýnin sem ég hef fengið þegar ég hef sagt að það vanti ábatagreiningu nákvæmlega eins og segir í lögunum, að það sé bara svo erfitt. Við erum ekki búin að innleiða þetta ferli og það sé svo dýrt o.s.frv. En það eru ekki rök fyrir því að fara ekki eftir lögunum. Það á að meta það fyrir fram hver ábatinn af notkun á almannafé er, sérstaklega hvað varðar stefnu stjórnvalda.

Við komum í þennan sal, förum yfir þau lög sem þingið er að fjalla um. Við sjáum kostnaðargreiningu um hvaða áhrif þau lög hafa á ríkissjóð.

þá er engin eftirfylgni með því hvað það lögbundna verkefni kostar í raun og veru. Það er mjög undarlegt því að ár eftir ár fáum við fjármálaáætlun og fjárlög.

Því er ekki svarað. Við þurfum að fá þessar upplýsingar til að geta fylgst með því hvort það sé í raun og veru farið rétt með almannafé,

hvort það standist í raun og veru. Ef það er búið að gera áætlun um það í lagagerðinni, af hverju er ekki hægt að gera það líka í fjárlögunum?

þegar við erum að meta hvaða vandamál við erum að glíma við í samfélaginu þá er það bara einfaldlega verkefnalisti. Það er langur verkefnalisti á öllum málefnasviðum, bæði hugmyndir um betrumbætur og líka aðkallandi vandamál. Þetta er listi af verkefnum sem við forgangsröðum og mætum með því fjármagni sem við höfum úr að spila

sem er stórfurðulegt því að stjórnvöld eru aðilinn í samfélaginu sem mótar leið út úr óvissu,

þá öllum spurningum? Hvað er að fara að gerast í atvinnuleysinu? Hvað er að fara að gerast með innleiðingu á bóluefni og með faraldurinn og hjúkrunarheimilin og allt svoleiðis? Nei, nei, einfaldlega ekki.

stefnu um hvernig við ætluðum að bregðast við atvinnuleysi og gera ástandið betra. En nei, staðan núna er verri. Við erum í rúmlega 12% atvinnuleysi. Við erum með rúmlega 4% verðbólgu

air, loðnubrestur, óveður, skriðuföll, snjóflóð, kórónuveirufaraldur, eldgos. Allt er þetta dálítið stórt og hefur tekið mikið pláss í lífi okkar margra og sumt í lífi okkar allra og skipt gríðarlega miklu máli fyrir efnahagslíf þjóðarinnar, svo ég tali nú ekki um það sem hefur tekið á þjóðina, þessi áföll sem hér eru talin upp.

Þrátt fyrir mikinn skuldahalla núna þá erum við að fjárfesta í fólki og fyrirtækjum. Afkomu- og skuldahorfur hins opinbera hafa sannarlega batnað í takt við bættar efnahagshorfur. Það hlýtur að teljast ánægjuefni að síðasta ár kom betur út en spár og áætlanir gerðu ráð fyrir. Það er vegna þess að þau kröftugu viðbrögð og áætlanir sem ríkisstjórnin hefur byggt á hafa sannarlega skilað árangri. Atvinnuleysið er stærsta verkefnið okkar fram undan og það er sannarlega gríðarlega mikið áhyggjuefni. Þess vegna er mikilvægt að styðja vel við fólk og fyrirtæki þannig að hægt sé að fjölga störfum.

Við höldum áfram að fjárfesta í innviðum landsins og skapa störf. Það eru sjúkrahús, vegir, brýr, hjúkrunarheimili, jarðgöng, Herjólfur, Hús íslenskunnar, svo eitthvað sé nefnt, fyrir utan þá fjárfestingu sem sveitarfélög fara í í gatnagerð, grunnskólum, íþróttamannvirkjum og holræsum svo eitthvað sé tínt til. Allt spilar þetta saman. Á kjörtímabilinu hafa stofnframlög til byggingar og kaupa á almennum íbúðum verið aukin. Framlög hafa hækkað verulega til framhaldsskóla og háskóla og þessi áætlun styður við allt þetta. En eins og áður er þungamiðjan í útgjöldum ríkisins í heilbrigðismálum fyrir utan allt það sem hefur þurft að grípa til vegna faraldursins. Um þriðja hver króna sem fer úr ríkissjóði fer í heilbrigðismál. Það eru ekki ný sannindi að þjóðin er að eldast og ekki ósennilegt að fólki með lífsstílstengda sjúkdóma fjölgi á komandi árum og áratugum. Það er ekki hægt að vinna baráttuna um heilbrigt samfélag eingöngu með útgjöldum til heilbrigðismála en þar er sannarlega hægt að tapa henni. Því leggur ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur ríka áherslu á heilbrigðismál og hafa árleg útgjöld til heilbrigðismála verið aukin gríðarlega á kjörtímabilinu. Forgangsröðunin er skýr, að venjulegt fólk fái aðgang að betri heilbrigðisþjónustu, betra velferðarkerfi, betra menntakerfi og betri samgöngum. Aldrei hafa jafn miklir fjármunir farið í nýsköpun, grunnrannsóknir og þekkingargreinar sem hafa vaxið um 70% á kjörtímabilinu. Eins og sjá má í fjármálaáætlun erum við að bregðast við röskun loftslags af mannavöldum og standa við gerða samninga um samdrátt í losun fyrir árið 2030 og búa samfélagið undir að verða kolefnishlutlaust fyrir árið 2040. Aldrei áður hafa jafn miklir fjármunir runnið til umhverfis- og loftslagsmála og í þessari fjármálaáætlun erum við að bæta 1 milljarði á ári við það sem fyrir er og fara 13 milljarðar á næsta ári í málaflokkinn,

Sú áskorun sem felst í loftslagsbreytingum er verkefnið sem við þurfum öll að taka þátt í, fólk og fyrirtæki, til að ná árangri. Til að samfélaginu gangi vel til lengri tíma þarf sígandi lukku. Það er nefnilega snúin jafnvægislist að haga hagstjórninni með þeim hætti að velferð landsmanna til skamms og langs tíma sé hámörkuð. Það er hlutverk ábyrgra stjórnvalda að hámarka velferð landsmanna samtímis til skamms og langs tíma.

Jakobsdóttur og hafa verið fluttar margs konar ræður. Það sem mér hefur þótt einkenna þessa umræðu nokkuð af hálfu ríkisstjórnarinnar og ríkisstjórnarflokkanna er að það það er eins og menn hafi að einhverju leyti gefist upp við að hugsa til framtíðar.

á fyrri fjármálaáætlun. Menn virðast ekki hafa séð neina ástæðu til neins konar endurmats eða endurnýjunar á þeim markmiðum sem þar voru sett.

fram rétt fyrir kosningar, getur ekki gert neitt annað en að lýsa framtíðarsýn þeirrar ríkisstjórnar sem situr. Það verður að gera ráð fyrir því að þetta sé yfirlýsing þessara flokka um það hvernig þeir sjá framtíðina fyrir sér.

verið við völd í landinu og það kemur skýrt fram að flokkarnir og ráðherrarnir eiga sér þann draum að halda áfram að loknum kosningum. Með öðrum orðum, þessi fjármálaáætlun hlýtur að vera veganesti þessara flokka inn í kosningarnar. Það væri undarlegt í meira lagi ef þeir næðu saman og fengju til þess fylgi að þeir legðu upp með einhverja allt aðra framtíðarsýn en þeir hafa sett fram í sameiningu. Og það verður að segjast eins og er að þessi framtíðarsýn ber keim af því að menn hafa að einhverju marki gefist upp á viðfangsefninu. Flokkarnir segja: Ja, það er svo stutt í kosningar að það tekur því eiginlega ekki að vera að breyta einu né neinu, það sé verkefni nýrrar ríkisstjórnar. Það kann vel að vera að það verði verkefni nýrrar ríkisstjórnar en þessi ríkisstjórn, komist hún aftur til valda, þarf væntanlega ekki mikið að gera því að þau eru búin að sameinast um það hvernig þau sjá framtíðina fyrir sér. Það sem hefur einkennt þessa ríkisstjórn er margt. Það sem er mér einna minnisstæðast hingað til í fari hennar er er það að hún er sérlega flink í stórum yfirlýsingum. Hún er sérlega flink í því að halda flotta blaðamannafundi,

Það er margt sem hefur verið sagt sem ekki hefur verið staðið við. Ekki ætla ég að gera lítið úr þeim vanda sem kórónuveirufaraldurinn hefur haft í för með sér. Stjórnarandstaðan, í það minnsta við í Viðreisn, tók strax þá stefnu að styðja við góðar aðgerðir. En það var nú ekki þannig að ríkisstjórnin gæti látið svo lítið að hafa samráð, þrátt fyrir að hafa í stjórnarsáttmála sínum lagt sérstaka áherslu á að það væri svo mikilvægt að efla Alþingi og samskiptin við Alþingi. Það varð ekki meira úr því en að haldnir voru blaðamannafundir, mikið kapp lagt á það, en ekkert samráð haft við stjórnarandstöðu um eitt né neitt. Það blasir líka við að ríkisstjórninni tókst ekki að standa t.d. við miklar yfirlýsingar um fjárfestingar í atvinnulífinu.

Það verður að segja alveg eins og er að það er með nokkrum ólíkindum, í ljósi þess að stjórnarflokkarnir gengu til þessa ríkisstjórnarsamstarfs í kjölfar mikilla yfirlýsinga um hvað ætti að gera mikið í innviðafjárfestingum í landinu. Staðreyndin er hins vegar sú að það hefur frekar dregist saman en hitt. Nú lítur helst út fyrir það að allar þær framkvæmdir sem lofað var muni verða í hámarki eftir eitt, tvö eða þrjú ár. Ef það er rétt sem ríkisstjórnin hefur haldið fram, að hér verði svo snörp viðspyrna og umsnúningur í efnahagslífinu að annað eins muni ekki sjást á byggðu bóli, hér sé allt undir það búið, þá verð ég að segja að þá þá munu allar þessar miklu fjárfestingar og framkvæmdir koma á versta tíma fyrir samfélagið, akkúrat þegar atvinnulífið er að taka við sér, þegar atvinnuvegafjárfestingarnar fara á fullan skrið. Það mun leiða til öfugrar niðurstöðu. Það mun leiða til þenslu og verðbólgu. Það er ekki það sem við þurfum á að halda. Það er líka óhjákvæmilegt að nefna að hér er atvinnuleysi í hæstu hæðum. Allir eru sammála um að atvinnuleysi er eitt stærsta böl sem við þurfum að takast á við. Á sama tíma

Á sama tíma erum við með gjaldmiðil sem er undirstaða samfélagsins og sveiflast til eins og strá í vindi. Ég hef áður gert það að umtalsefni að hún leikur oft heimilin grátt. Menn vita ekki á milli mánaða hvað hlutir kosta.

Og svarið sem menn gefa við þessu er að gjaldmiðillinn sé undirstaða þess að hér geti ríkt velferð og farsæld til framtíðar. Ríkisstjórnin sjálf hefur þó ekki meiri trú á gjaldmiðlinum en svo að það er búið að leggja fram frumvarp sem felur í sér

með tilvísun í gildandi fjármálaáætlun og útgjaldaáætlun málefnasviða. Lögð er áhersla á heildarmyndina og þær áskoranir sem við stöndum öll frammi fyrir á komandi misserum og árum og undan þeim áskorunum verður ekki vikist. Mér fannst það einmitt koma vel fram í umræðunni að við erum meðvituð um þetta og enn frekar fannst mér það koma fram í orðaskiptum hv. þingmanna við hæstv. ráðherra. Ég held að formið sem við höfum haft á þessari umræðu hafi sannað sig að því leyti.

og í umræðum um hana hversu mikilvægt það er, nú þegar við höfum grunngildin ein til viðmiðunar, ef svo má segja, vegna þess að við höfum vikið frá fjármálareglum tímabundið,

Við höfum útgjaldaþróunina, tekjuþróunina og skuldaþróunina til næstu fimm ára þannig að þær áskoranir í ríkisfjármálum sem við stöndum frammi fyrir Þetta er gagnsæisþáttur sem kallað er eftir. Áætlunin nú er uppfærð miðað við nýjar þjóðhagsforsendur en sökum þess hve stutt er liðið frá því að Alþingi samþykkti síðustu áætlun er það eðlileg og rökrétt ákvörðun að mínu viti að endurskoða ekki frá grunni áherslumál einstakra málefnasviða. Stefnumörkunin sem lagt er upp með í áætlun áranna 2021–2025 stendur þannig áfram fyrir sínu. Varðandi útgjaldabreytingarnar koma þar fram breytingar vegna tveggja tilefna. Annars vegar er stærsta framkvæmd ríkisins, bygging nýs Landspítala, endurmetin. Þarfagreining og innleiðing verkefnisins veldur tilfærslu þannig að nú er gert ráð fyrir heldur lægri útgjöldum

Hins vegar er ákveðið að verja árlega 1 milljarði kr. til viðbótar til loftslagsmála með það að markmiði að tryggja að Ísland standist alþjóðlegar skuldbindingar í loftslagsmálum. Stærsti hlutinn fer til aðgerðaáætlunar í loftslagsmálum. Þar að auki liggur fyrir frumvarp um skattalegar ívilnanir vegna grænna fjárfestinga og þar er gert ráð fyrir að tekjur ríkissjóðs lækki um 1,3 milljarða kr. á ári, sem vinnur að sama markmiði og útgjaldahækkunin. Það er vert að víkja að gjaldaforsendum þar sem miðað er við að draga verulega úr almennri árlegri aðhaldskröfu. Ég átti orðastað um það

Gert er ráð fyrir að lækka hana niður í 1% fyrir árin 2023–2026 og sleppa henni alveg á málefnasviðum sjúkrahúsa, öldrunarstofnana og skóla.

og svo tekjuhliðina, virka að fullu til að milda höggið vegna heimsfaraldursins. Áhrif þeirra nema alls 205 milljörðum kr. á þessum tveimur árum, 2020 og 2021.

helstu breytingarnar eru þær að útkomuhagstærðir ársins 2020 eru heldur hagstæðari en spáð var. Framleiðslutapið er minna. Þannig dróst hagkerfið saman um 6,6% sem er 1 prósentustigi skárra en spáð var í október.

ákveðnu marki er um hliðrun að ræða og ýmis Covid-úrræði sem veitt var heimild fyrir í fyrra nýttust ekki að fullu og færast yfir til þessa árs. Þá er nýja hagspáin ekki jafn hagstæð fyrir yfirstandandi ár varðandi hagvöxt og eins er ekki gert ráð fyrir að atvinnuleysi lækki jafn hratt eins og áður var talið. Nú er talið að það verði 7,8% á árinu en ekki 6,8% eins og þá. Það er því nauðsynlegt að stefna áfram að sjálfbærni í ríkisfjármálum og missa ekki sjónar á því markmiði að ná jafnvægi í lok áætlunartímans. Við ætlum okkur, eins og heimurinn allur, inn í grænna, stafrænt og skapandi hagkerfi með áherslu á jöfnuð. Það er rauði þráðurinn í fyrirætlunum þeim sem boðaðar eru í alþjóðaskýrslum og -samantektum.

aukinn stuðningur við hugvitsstarf og frumkvöðlastarfsemi, Tækniþróunarsjóður hefur verið efldur sem og samkeppnissjóður og stofnað til nýrra sjóða og verið er að byggja undir og efla allt vistkerfi nýsköpunar. Áætlunin öll eins og hún er lögð fram

Við eigum mikið undir því að vaxa út úr þessari kreppu, að framleiðslan vaxi hraðar en útgjöldin og við getum náð jafnvægi að nýju í ríkisfjármálum og greitt niður skuldir. Vandasamasta áskorunin er að skapa atvinnu, ná niður atvinnuleysi sem er að stórum hluta tímabundið og tengt ferðaþjónustu og við munum sjá atvinnuleysistölurnar fara hratt niður í viðspyrnunni en við eigum ekki að sætta okkur við viðvarandi atvinnuleysi í 4–5% eins og spárnar segja til um.

Þess vegna mælist hagvöxtur lægri vegna þess að við náðum að verja þrótt og styrk hagkerfisins. Magnaukningin reiknast á hærri framleiðslugrunn í nefnara hlutfallsins, svo einfalt og jákvætt er það. Hér hefur komið fram í umræðunni gagnrýni á að verið sé að horfa til skuldaþróunar sem auðvitað er í samhengi við það hvernig tekjur og gjöld þróast á næstu misserum. Af hverju er verið að staðsetja það í áætlun ríkisfjármála að ná jafnvægi tekna og gjalda? Getum við ekki bara fleytt þessu lengra inn í framtíðina? ná jákvæðum frumjöfnuði, stöðu og styrk til að vinna niður skuldir og vaxtabyrði er afar mikilvægt. Það er ekki hægt að skuldsetja sig endalaust og skuldsetja sig fyrir skuldunum. Eins og áætlunin er lögð upp á að nást afgangur á frumjöfnuði um 15 milljarða, gangi spár eftir eða grunnsviðsmyndin, og þá verða þau umskipti að hægt verður að vinna á vöxtum og stöðva skuldasöfnun

Það sýnir dugleysi þessarar ríkisstjórnar og þeirra ríkisstjórna sem á undan hafa komið að engin af þeim hefur sett sér það markmið að finna út rétta framfærslu, finna út sanngjarna og rétta framfærslu fyrir þá sem þurfa á því að halda að lifa í þessu kerfi þannig að þeir geti lifað með reisn og þurfi ekki að standa í biðröðum eftir mat.

fram til 2026 ef sú ríkisstjórn sem leggur fram þessa fjármálaáætlun stendur við það sem hún ætlar að gera. Það kemur skýrt fram í

En það stendur ekki og hefur aldrei staðið til boða fyrir þann hóp sem þarf að treysta á almannatryggingakerfið.

þegar þessu Covid-tímabili lýkur og það þarf að taka til hendinni í biðlistum sem hafa stóraukist og einnig endurhæfingu þeirra sem hafa farið virkilega illa

þeir flokkar sem skipa þessa ríkisstjórn fá að vera áfram næsta kjörtímabil þá verður gripið til niðurskurðar. Og á hverjum mun sá niðurskurður bitna? Jú,

Áætlunin blæs ekki þeim þúsundum Íslendinga von í brjóst sem eru atvinnulausir, því miður. Þessi áætlun er metnaðarlaus og samin út frá því að skila ákveðnu skuldahlutfalli, undir 60%, árið 2026, þrátt fyrir að atvinnuleysi hafi aldrei verið eins hátt og stærsta atvinnugrein þjóðarinnar sé í gjörgæslu. Við erum með eitt lægsta skuldahlutfall Evrópu og það er öruggt svigrúm til að mæta atvinnulausum og heimilum þessa lands sem eru í vanda. Það er mikið í húfi, en ríkisstjórnin hefur takmarkaðan skilning á því. Ríkisstjórnin staglast á því að hún hafi eytt svo miklu í aðgerðir vegna veirufaraldursins. Tölurnar tala hins vegar öðru máli. Ríkisstjórnin hamrar stöðugt á því að aukning í nýsköpun sé í hæstu hæðum en hún skilar ekki því sem hún á að gera. Það er ekkert um það hvað þessar fjárfestingar í nýsköpun eiga að skila mörgum nýjum sjálfbærum störfum. Frú forseti. Ekki er verið að nota ríkisfjármálin nægilega til þess að fjölga störfum í gegnum einkaframtakið, virkja einkaframtakið til góðra verka til að fjölga mikilvægum störfum. Hið mikla atvinnuleysi sem við glímum nú við er þjóðinni mjög dýrt, svo ekki sé talað um andlega þáttinn og þá erfiðleika sem fylgja því að vera atvinnulaus. En hvað erum við búin að gera í samanburði við aðrar þjóðir í þeim efnum til að fjölga störfum? Í Bandaríkjunum er búið að setja 1,8 millj. kr. á hvern mann í aðgerðir til að fjölga störfum,

að við erum eftirbátar annarra þjóða í efnahagsaðgerðum vegna veirufaraldursins. En það sem er skýrt í þessari áætlun og greinilega mikilvægast í augum ríkisstjórnarinnar, og þá er ekki verið að horfa til þeirra sem eru atvinnulausir,

er þegar kemur að því að setja fjármuni í loftslagsmálin. Það vantar árangursmælingar en þær eiga að fylgja í áætlun sem þessari, að hverju sé stefnt og hver sé árangurinn. Það er ekkert talað um eldri borgara og það er ekki talað um hjúkrunarheimilin, en talað er um að setja 1 milljarð á ári í loftslagsmál. Loftslagsmálin eru vissulega mikilvæg, frú forseti, en ég er þeirrar skoðunar að í þeim aðstæðum sem við erum í í dag, þessu fordæmalausa atvinnuleysi, mesta atvinnuleysi sem þjóðin hefur nokkurn tímann horft upp á, væri nær að setja þennan milljarð árlega í að búa til störf, búa til mikilvæg störf í samstarfi við einkageirann. Hækkun til loftslagsmála getur ekki verið forgangsmál þegar þúsundir Íslendinga eru atvinnulausir. Að búa til störf er forgangsmál. Við setjum fjármuni í loftslagsmálin en við þurfum ekki endilega að hækka framlögin þar akkúrat núna, á þessum tímapunkti, þegar við höfum takmarkaða fjármuni til að hjálpa þeim sem eru hjálpar þurfi. Gert er ráð fyrir 4,7% atvinnuleysi í lok tímabilsins, sem er allt of hátt og í áætluninni segir að verði það hærra þurfi að ráðast í afkomubundnar ráðstafanir.

og sömuleiðis eru óraunhæfar væntingar um að hér verði áfram lágt vaxtastig þegar verðbólga fer hækkandi.

kórónuveiran hafi náð tökum á ný, okkur öllum til mikilla vonbrigða. En þessi áætlun fjallar ekkert um hvað tekur við þegar aðgerðapakkar ríkisstjórnarinnar renna út núna í maí og atvinnulausum fjölgar enn. Fjármálaráðherra sagði í umræðunni á Alþingi um þessa áætlun að staðan væri nú að batna mjög hratt, en ráðherrann virðist vera í eigin heimi hvað það varðar. Það er fyrst og fremst einkaneyslan og íbúðafjárfestingin sem gerir stöðuna betri en menn gerðu ráð fyrir.

Það er ekki ríkisstjórninni að þakka að staðan ekki eins slæm og spáð hafði verið þótt hún sé slæm. Þessi fjármálaáætlun, frú forseti, er uppfull af innihaldslausum yfirlýsingum. Gefin eru vilyrði fyrir fjárfestingum sem hvergi eru sýnilegar, ekki 1 kr. verður sett í nýjan þjóðarleikvang, svo dæmi sé tekið, og mikilvæg innviðaverkefni eru látin bíða.

sem sýnir að hún er hroðvirknislega unnin og mætir ekki þeim þörfum sem svo sannarlega blasa við okkur öllum. Ný ríkisstjórn er ekki bundin af þessari fjármálaáætlun en það er samt eðlilegt að ræða hlutina. Þessi áætlun sýnir að ríkisstjórnarflokkarnir ætla sér að leggja upp með aðferðafræði sem skilar litlum árangri og það er gott að vita fyrir kosningar. Frú forseti. Kjarni málsins er þessi: Hér er ríkisstjórn sem er að fara inn í kosningar með þúsundir Íslendinga atvinnulausa og fjármálaáætlun sem er metnaðarlaus og leysir engan vanda. Þannig ríkisstjórn á ekki að styðja.

má hafa í huga að við erum í fyrsta skipti að ljúka kjörtímabilinu þar sem sama ríkisstjórnin teflir fram

þingmál, fjármálaáætlun, ber þess merki að það er stutt til kosninga. Við vísum annars vegar til þess að við erum með nýsamþykkta fjármálaáætlun frá því í desember og svo hins vegar til kosninganna, sem eru eftir u.þ.b. hálft ár, þegar útskýrt er hvers vegna ekki er farið í alla vinnuna að nýju, einu sinni enn, eins og almennt er gert ráð fyrir við gerð fjármálaáætlunar. Ég ætla að vísa til þess sem ég sagði í framsöguræðu minni um þetta og ég tel að það hafi á engan hátt haft neikvæð áhrif á umræðuna hér. Ég held að við höfum haft mjög gott efni í höndunum til þess að fara yfir það sem mestu máli skiptir, sem er stóra efnahagsmyndin, við þessa umræðu. Ég ætla sömuleiðis að segja að mér finnst hafa tekist afar vel til í þessari fjármálaáætlun að draga fram það sem helst brennur á okkur núna í efnahagsmálum. Eins og vænta mátti hafa verið uppi ólíkar skoðanir, mjög skiptar skoðanir á því hvort við erum á réttri braut eður ei. Það er ekkert nýtt. Í mínum huga er hins vegar ekki hægt að horfa fram hjá því að efnahagsspár sem birst hafa undanfarið ár hafa sífellt verið upp á við. Þar skiptir miklu máli og hefur haft áhrif að ríkisstjórnin ákvað snemma í þessu ferli að koma súrefni út í hagkerfið. Við tókum í fangið mikinn halla, sögðumst vilja gera það, nýta svigrúmið sem byggt hefur verið upp, styrkinn, viðnámsþróttinn í ríkisfjármálunum til að að lina áhrifin, draga úr þeim, minnka þar með efnahagslægðina. Og við gerðum meira en það. Við fórum í beinar aðgerðir, fórum reyndar í sókn í innviðafjárfestingu og höfum síðan sniðið efnahagsaðgerðir fyrir heimili og atvinnulíf eftir aðstæðum eins og þær hafa þróast. Á þessu hafa aðgerðapakkar ríkisstjórnarinnar byggst, að við vorum í hverju skrefi að byggja á þeim upplýsingum sem við þá höfðum, og mér finnst það hafa tekist vel. Hvað getur maður notað til vitnis um að vel hafi tekist til? Ja, ég hef hér verið að benda á þætti eins og hvernig tekjur heimilanna hafa þróast. Á bls. 31 í þessu riti er farið yfir það hvernig tekjur heimilanna hafa verið mun stöðugri en í síðustu kreppu. Þar munar mjög miklu. Ég hef sömuleiðis nefnt að nefnt að fjárfesting og neysla innan lands hefur verið á allt öðru stigi en í síðustu kreppu, sem er til vitnis um bæði þróttinn í hagkerfinu en ekki síður

þeirri stöðu sem var uppi 2009. Þetta er jákvætt og birtist okkur í hagspánni sem liggur til grundvallar. En það breytir ekki hinu sem ég hef haldið á lofti og ég heyri mjög mikið rætt um í þessari umræðu, að við erum að fást við mjög erfitt atvinnuleysi. Stundum er það bara þannig að upp koma aðstæður, í þessu tilviki heimsfaraldur,

áhrifin af því að 2 milljónir ferðamanna hverfa út úr hagkerfinu þurrkast bara út og gufa upp og allir fái vinnu við hæfi beint í kjölfarið. Því miður er þetta ekki verkefni af því tagi að hægt sé að sveifla einhverjum slíkum töfrasprota yfir vandann. En það sem við höfum gert er að bregðast með mjög sterkum hætti með vinnumarkaðsaðgerðum við stöðu atvinnulausra. Án þess að ég fari að rekja allt það sem gerst hefur í því, allt frá hlutabótaleið yfir í lengingu tekjutengda tímabilsins og hækkun atvinnuleysisbóta og lækkun tryggingagjalds til að auka svigrúm fyrirtækjanna og ráðningarstyrkina og hvað allt það heitir, þá eru einmitt síðustu aðgerðir ríkisstjórnarinnar, sem félagsmálaráðherra hefur verið að kynna til sögunnar, af nákvæmlega sama meiði. Ríkisstjórnin hefur tekið til hliðar háar fjárhæðir til að styðja Vinnumálastofnun í að bjóða fyrirtækjum og stofnunum, sveitarfélögum, stuðning við að ráða til sín af atvinnuleysisskránni og meiri stuðning, sé um að ræða fólk sem hefur verið lengur atvinnulaust. Með þessu hefur okkur tekist ætlunarverkið; að draga úr dýpt efnahagslægðarinnar. En verkinu er engan veginn lokið. Það er eðlilegt, ekki síst þegar við erum að ræða um fjármálaáætlun til framtíðar, að rætt sé hvort við séum á réttri braut. Ég vil meina að þær áherslur sem við höfum verið með, sem er að beita ríkisfjármálunum af fullum krafti, séu réttar,

Þessum megináherslum erum við einfaldlega að fylgja eftir með sama hætti og gert hefur verið hingað til, að hafa trú á því að það muni á endanum skila sér í uppskeru. Það hefur gert það hingað til. Það sýna tölurnar. Þetta er langlíklegasta leiðin fram á við til þess að halda áfram að skila árangri.

Þessu svara ég með því að benda á að hallinn á yfirstandandi ári er met. Við erum með 40% halla af ríkisfjármálunum ef við berum hallann saman við tekjur. Það er gríðarlegur halli, yfir 300 milljarða halli á fjárlögum yfirstandandi árs. Við erum að taka alls um 400 milljarða til þess að hleypa súrefni út í atvinnulífið ef við leggjum saman sértæku aðgerðirnar og

að setja alger met í því. Það er ekki annað ábyrgt en að sýna fram á að þrátt fyrir þennan methalla sé leið út úr stöðunni. Það er ábyrga leiðin, að við getum fyrir árið 2025 fundið að nýju frumjöfnuð í ríkisfjármálunum og stöðvað þannig frekari skuldasöfnun. Við erum að tala um árið 2025 í því samhengi. Allar ábendingar sem við fáum um efnahagsstefnuna, m.a. úr Seðlabankanum, eru á sama veg og þær fjalla um að okkur beri að draga úr þessum víðtæku stuðningsaðgerðum eftir að áhrifum af kórónuveirufaraldrinum lýkur. Við höfum væntingar um að það komist á ný í þokkalega eðlilegt ástand þegar bólusetningu lýkur og himnarnir opnast og ferðamenn fara aftur á hreyfingu. Þess vegna erum við smám saman yfir þetta fimm ára tímabil að draga úr slíkum beinum stuðningsaðgerðum og setja markið á jöfnuð (Forseti hringir.) og stöðvun skuldasöfnunar.